Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 77. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščam vas, da je umrl Marjan Drofenik, poslanec Državnega zbora v mandatu 2004-2008. Njegov spomin bomo počastili z minuto molka.

Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: mag. Branislav Rajić, Primož Siter od 14.30, Aleksander Reberšek do 15.30 in mag. Dušan Verbič do 16. ure. Na sejo sem vabil predsednika Vlade Janeza Ivana Janšo ter kandidata za ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča k 1. točki dnevnega reda, predstavnika Urada predsednika Republike Slovenije k 2. točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade k obema točkama dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na določitev dnevnega reda 77. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v sredo, 9. junija 2021, s sklicem seje.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

ter 229. in 234. člena Poslovnika Državnega zbora predlagal, da za ministra za pravosodje imenuje Marjana Dikaučiča. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predstavniku Vlade oziroma predsedniku Vlade. (Ga ni.) V skladu z 233. členom Poslovnika Državnega zbora se je kandidat 10. junija 2021 predstavil na seji Odbora za pravosodje ter odgovarjal na vprašanja članic in članov odbora. Poročilo in mnenje odbora ste prejeli. Iz slednjega izhaja, da je bila predstavitev predlaganega kandidata ustrezna. Poročilo Odbora za pravosodje bo predstavil predsednik Blaž Pavlin. BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik. Drage kolegice in kolegi! Kandidat za ministra Marjan Dikaučič se je Odboru za pravosodje kot pristojnemu delovnemu telesu za področje pravosodja predstavil 10. junija 2021 ter odgovarjal na vprašanja članic in članov odbora. V uvodni predstavitvi je povedal, da se zaveda, da bo njegov mandat trajal največ eno leto, pri čemer je program dela Ministrstva za pravosodje večinoma že določen, predvsem s predsedovanjem Republike Slovenije Svetu Evropske unije ter z načrtovanimi oziroma že začetimi projekti iz koalicijske pogodbe. Pri svojem delu bo ravnal odgovorno, saj se zaveda, da je za vladavino prava ključnega pomena prav pravosodje, ki naj v središče postavi človeka in skupnost. Kot ključne prioritete svojega ministrovanja je poleg navedenega izpostavil zaščito človekovih in otrokovih pravic, etično uporabo umetne inteligence in ozaveščanje o pomembnosti preprečevanja sovražnega govora, predvsem na spletu. Nadaljeval bom z začetimi investicijskim projekti in digitalizacijo pravosodja. Pozornost bom med drugim namenjal tudi potrebni reorganizaciji dela sodišč, predolgemu trajanju postopkov s področja pranja denarja in gospodarskega kriminala, izboljšanju kazenskega pregona ter prenovi insolvenčne zakonodaje. Kandidat za ministra je poudaril, da se o vprašanju povezanih s postopkom imenovanja evropskih delegiranih tožilcev iz Republike Slovenije do njegovega zaključka zaradi že napovedanih pravnih sredstev ne bo izrekel. Vlogo ministrstva za pravosodje razume predvsem kot arbitra, ki naj skrbi za uravnotežen dialog med različnimi interesi. Z zagotavljanjem primerih normativnih materialnih in drugih pogojev za delo vseh pravosodnih deležnikov bo prispeval k njegovemu še bolj učinkovitemu in kakovostnemu delu in s tem delovanju pravne države, večjemu zaupanju ljudi v pravosodje ter ugledu Republike Slovenije v svetu. V razpravi so opozicijske poslanke in poslanci izražali nezadovoljstvo ob podani predstavitvi, ki naj ne bi dala zadovoljivih informacij o kandidatu, njegovih izkušnjah in usposobljenosti za ministrski položaj. Zanimala jih je njegova dosedanja karierna pot, pri čemer so izpostavili več podjetij v katerih kandidat za ministra po javno dostopnih informacijah nastopa v vlogi ustanovitelja ali direktorja. / nerazumljivo/ njihovo delovanje daje vtis veriženja podjetij oziroma pranje denarja. Menili so, da številna opozorila pravosodnih in drugih organov o nedopustnih pritiskih trenutne vlade na njihovo delovanje kaže na to, da je vladavina prava v Republiki Sloveniji ogrožena, zato so kandidata pozvali naj se opredeli tako o zakonitosti dosedanjega postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev iz Republike Slovenije kot tudi v postopkih imenovanja oziroma napredovanja državnih tožilcev, ki so z nastopom te Vlade zastali. Opozarjali so, da je preostanek mandata kratek za pripravo kvalitetne prenove insolvenčne in kazenske procesne zakonodaje. Zanimalo jih je tudi mnenje kandidata glede položaja pravosodnih policistov, zaščite žvižgačev in pomanjkanje izvedencev klinične psihologije ter morebitnih potrebnih sprememb na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora. Koalicijske poslanke in poslanci so predstavitev pohvalili kot celoviti in verodostojno, saj izraža kandidatovo vizijo in prioritete ter zastavlja jasne cilje za nadaljnje delovanje Ministrstva za pravosodje. Opozorili so na lani sprejeto priporočilo Odbora za pravosodje, da naj Ministrstvo za pravosodje s ključnimi deležniki izvede posvet ob delovanju ustavnega sodišča ter na priporočilo Vladi, da naj se omogoči javna objava vseh pravnomočnih sodb sodišč vseh stopenj. Zanimala jih je tudi priprava novega predloga zakona o varstvu osebnih podatkov ter njegovo mnenje glede odgovornosti sodnikov in državnih tožilcev, ki so pri svojem delu kršili človekove pravice ter glede dolgotrajnih sodnih postopkov, ki pomenijo kršitev pravic do sojenja v razumnem roku in posledično drugih procesnih pravic. Kandidat za ministra je v dogovorih na izražena mnenja in zastavljena vprašanja povedal, da je trenutno zaposlen pri odvetniku, v omenjenih podjetjih pa že dalj časa ne sodeluje niti v njih ni imel odločilne vloge, tako, da njihovega trenutnega poslovanja ne more komentirati. V času njegovega sodelovanja pa zagotovo niso izvajale očitanih nepravilnosti. Prav tako je poudaril, da se zaveda pomena avtonomije državnega tožilstva, zato si bo prizadeval za čim prejšnje imenovanje novih državnih tožilcev. Poudaril je še, da bo kot minister za pravosodje in kot član vlade vedno deloval zakonito in transparentno. Odgovoril je tudi na druga zastavljena vprašanja kot je razvidno iz poročila. Po končani predstavitvi je Odbor za pravosodje s 7. glasovi za in 6. glasovi proti sprejel mnenje predstavitev Marjana Dikaučiča kot kandidata za ministra za pravosodje je bila ustrezna. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Mag. Dejan Kaloh bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. hvala lepa. Spoštovani kolegi poslanci, poslanke! Po odstopu gospe Lilijane Kozlovič s funkcije ministrice za pravosodje konec meseca maja je predsednik Vlade Janez Janša predsedniku Državnega zbora Igorju Zorčiču – 14.10 (nadaljevanje) v katerem je kot kandidata za novega ministra za pravosodje predlagal gospoda Marjana Dikaučiča. Naj uvodoma izpostavimo, da gospod Dikaučič, ki ima opravljen tudi pravniški državni izpit pravni strokovnjak na svojem specializiranem področju stečajne zakonodaje hkrati pa ne sodi v nobeno od pravniških omrežij, kar je zelo dober signal, da bo kot pravosodni minister deloval brez pritiskov in da se bo neobremenjeno lahko posvečal pravosodnemu resorju. Kandidat za ministra se je 10. junija 2021 predstavil Odboru za pravosodje ter odgovarjal na vprašanja članic in članov. Kandidat je že na začetku svoje predstavitve dejal, da se zaveda, da bo njegov mandat trajal največ eno leto in izpostavil, da je program dela Ministrstva za pravosodje večinoma že določen predvsem s predsedovanjem Republike Slovenije Sveta Evropske unije ter da se bo posvetil končanju predvidenih zakonskih rešitev, ki so del koalicijske pogodbe. Pri svojem delu bo ravnal odgovorno, saj se zaveda, da je za vladavino prava ključnega pomena prav pravosodje, ki naj v središče postavi človeka in skupnost. Ob tem je izpostavil, da se bo kot minister posebej zavzemal za avtonomijo pravosodja. S pripravo strategije pravosodja do leta 2030 se bo kandidat prizadeval za pravosodni sistem po meri človeka, ki naj služi pravičnosti in ljudem. S tem se velja samo strinjati še posebej glede delo sodišč in sodnikov. O teh javno seveda pričakuje, da bodo brez izjeme sodili po zakonih in Ustavi Republike Slovenije, da bodo pri svojem delu neodvisni in da bodo njihove sodbe seveda kakovostne. Kot ključne prioritete svojega bodočega ministrovanja je kandidat izpostavil tudi zaščito človekovih in otrokovih pravic, etično uporabo umetne inteligence in ozaveščanje o pomembnosti preprečevanja sovražnega govora tako na spletu kot tudi sicer v realnem, javnem življenju. Te napovedi so verjetno zelo naklonjeni tudi Vrhovnem državnem tožilstvu, saj po sprejeti politiki pregona je ena od prednostnih nalog tožilstva ravno obravnava kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilje ali nestrpnosti po 297. členu Kazenskega zakonika. Kandidat za ministra bo seveda nadaljeval tudi z že začetimi investicijskimi projekti in digitalizacijo pravosodja. Pozornost bo med drugim namenjal tudi potrebni reorganizaciji dela sodišč, obvladovanju pripada z / nerazumljivo/ pravnem sodišču, predolgemu trajanju postopkov s področja pranja denarja in gospodarskega kriminala ter izboljšanje samega kazenskega pregona. Z zagotavljanjem primernih normativnih, materialnih in drugih pogojev za delo vseh pravosodnih deležnikov bo prispeval k njihovem še bolj učinkovitemu in kakovostnemu delu in s tem delovanju pravne države k večjemu zaupanju ljudi v pravosodje ter ugled Republike Slovenije v svetu. Kandidat je izrazil zadovoljstvo, da se je Republika Slovenija odločila za sodelovanje v evropskem javnem tožilstvu a je hkrati glede zakonitosti postopka o imenovanju evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije opozoril, da se do tega ne more opredeljevati, saj bi njegovo stališče ob napovedani uporabi pravnih sredstev lahko pomenilo nedopustno prejudiciranje njegove izida. Zaveda se tudi pomena avtonomije Državnega tožilstva, zato si bo prizadeval za čim prejšnje imenovanje novih državnih tožilcev. Spomnil je tudi pomembno novelo Zakon o Državnem tožilstvu, ki določa, da je za zavrženje ovadbe pri kaznivem dejanju katerega predpisana kazen znaša več kot 3 leta zapora po novem potreben tudi sopodpis predstojnika tožilstva. Kandidat je glede spremembe zakonodaje na posameznih področjih izpostavil prenovo insolvenčne zakonodaje, da se bo izboljšala zaščita poštenih podjetnikov in seveda ohranitev zdravih gospodarskih jeder in s tem tudi delovna mesta. Zavzel se bo tudi za pripravo novega Zakona o kazenskem postopku, prizadeval se bo tudi za primerljivost položaja pravosodnih policistov s samimi policisti. Posvetil se bo tudi spremembah Zakona o Sodnem svetu in bo pristopil k odpravi anomalij v disciplinskih postopkih zoper sodnike. Hkrati si bo prizadeval za pravočasen sprejem ustrezne zakonodaje glede zaščite žvižgačev, pristopil pa bo tudi k proučitvi potrebe po spremembi Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Prizadeval se bo tudi za čim prejšnjo pripravo novega krovnega zakona varstvo osebnih podatkov, pri čemer se splošna Uredba Evropske unije o varstvu osebnih podatkov uporablja v našem pravnem redu seveda neposredno. Glede delovanja Ustavnega sodišča je kandidat povedal, da bo potrebnih v zakonskih spremembah spoštoval mnenja strokovnjakov, odločbe Ustavnega sodišča pa je treba spoštovati in jih tudi realizirati. Strinjam pa se tudi s predhodnim predlogom Odbora za pravosodje, da Ministrstvo za pravosodje organizira strokovno razpravo na temo delovanja Ustavnega sodišča in poroča matičnemu odboru o njegovih ugotovitvah. Tudi objava pravnomočnih sodb je po njegovem mnenju pomembna za krepitev sodne prakse in zaupanja v sodstvo. Hkrati pa je izpostavil, da bo tudi digitalizacija sodstva prinesla večjo preglednost dela sodišč ter bo tudi strankam omogočila lažji in hitrejši dostop do sodišč. Ravno to je po oceni Poslanske skupine SDS eden izmed korakov do tega, da bo tudi v praksi pravosodni sistem po meri človeka oziroma državljana. Glede pomanjkanja izvedencev klinične psihologije je napovedal, da boste k reševanju te problematike skupno nastopila tako Ministrstvo za pravosodje kot Ministrstvo za zdravstvo. V Poslanski skupini SDS ocenjujemo, da je predstavitev kandidata bila izčrpna, celovita, dostojna in predvsem verodostojna. Gospod Dikaučič je na predstavitvi prečesal praktično vsa relevantna področja podsisteme, ki spadajo pod pravosodni resor, ponudil tudi rešitve, se pravi, neizčrpane možnosti na posameznem obravnavanem področju. Predstavitev Marjana Dikaučiča kot kandidata za ministra je navsezadnje tudi večina članov Odbora za pravosodje ocenila kot ustrezno

Spoštovani kolegice in kolegi! Na tem mestu bi moral pozdraviti tudi predstavnika Vlade, predvsem predsednika Vlade, ki bi podprl kandidata za ministra, pa ga na žalost ne morem težko je razpravljati in predvsem odločati o nekom, ki ga je predsednik Vlade predstavil samo v treh stavkih, brez življenjepisa, referenc, izkušenj, tudi na seji Odbora za pravosodje ni bilo nič drugače. Bila je priložnost in pričakovanja, da bo predsednik Vlade predstavil kandidata za pravosodnega ministra danes na tej seji kjer odločamo o kandidatu, pa ni tega spoštovanja do tega Državnega zbora. Pa, da ne bo pomote, mi nimamo težav s tem, da je kandidat mlad, ni težava kandidatova anonimnost, ni težava, da kandidat ni profesor, da ni pravna eminenca, da nima naziva. Težava je, da o njem in njegovem delu ne vemo nič oziroma bore malo. Težava je, da nima nobenih primernih izkušenj za to funkcijo. Njegova stališča, mnenja nam niso poznana, ni jih predstavil le on, ne predsednik Vlade. Nismo izvedeli kje je gospod zaposlen, kakšna je bila njegova vloga pri slamnatih podjetjih in še nekaterih drugih osmih. Kakšna so njegova stališča do že sprejetih zakonov, drugih aktov Vlade, tiste Vlade, kater minister bo. Pričakovali smo, da ima stališča do tega, kar je sprejela Vlada, ampak namesto njega ima zelo jasna stališča v pravosodju njegov bodoči šef, predsednik Vlade Janez Janša. A njegov pogled na pravosodje je diametralno nasproten od našega pogleda. V LMŠ verjamemo v pravno državo, v pravna pravila, ki zagotavljajo omejitev in nadzor oblasti ter spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter v družbi vzpostavljajo red, predvidljivost,

Še zlasti to pričakujemo od članov vlade, ki jo njen predsednik praviloma, a prepogosto vodi v nasprotju z načelom pravne države. Pa te pokončne drže in jasnih stališč pri kandidatu ni bilo zaznati. In to je strašljivo. Strašljivo je, da je za večino v tem Državnem zboru vse to sprejemljivo. Da poslank in poslancev vladne koalicije in njenih podpornikov v tej dvorani niti ni več sram, da je ta vlada raven pričakovanj političnih standardov in kulture spustila tako nizko, da nižje več ne gre. Tega niti ne skrivate več. Predsednik Vlade ne pride predstaviti svojega kandidata. Prijavite izredno malo časa za razpravo. Življenjepisa ni. Ampak on je pravi kandidat in dali mu boste glas. Zelo slabo sporočilo s tem dajete ljudem, in pa seveda tudi Evropi. V LMŠ se nam zdi nedopustno že sama možnost, da bi nekdo, ki je takšna neznanka, lahko postal minister. Minister, ki to niti ne bo, kajti dejanski minister, če ga boste potrdili, bo danes postal predsednik Vlade. A tak je pogled LMŠ-ja. V vzporednem svetu, svetu predsednika Vlade, je pogled povsem drugačen. Marjan Dikaučič je pravzaprav idealen kandidat in bo idealen minister, če bo danes seveda potrjen. Sodeč po uprizoritvi na nedavnem zaslišanju se namreč idealno staplja s pričakovanji predsednika Vlade. Ima vse, kar prvi v Vladi od podrejenih pričakuje. Ima tudi vse, česar si pravosodje in država ne zaslužita. In to sta ubogljivost in upogljivost. Hkrati pa nima tistega, kar bi predsednika Vlade najbolj motilo. Nima mnenja. A to, da bi kandidat imel mnenje ter stališče do vladnih odločitev, niti ni bilo nikoli mišljeno. Od njega se namreč pričakuje natanko nič. Zato je tako rekoč idealna najdba, Vlada bo bogatejša za novega slamnatega ministra. Poglejmo zgolj nekaj drobcev, skorajšnji prvi človek pravosodnega ministra o pravni državi zmore zgolj definicijo in nekaj zelo osnovnih teorij, ki pri njem glede na votlost povedanega zveni kot floskula. O najbolj aktualnem vprašanju, torej o izbiri dveh evropskih delegiranih tožilcev in vladni uzurpaciji postopka, se ne želi izreči. Češ da ni pristojen, pa da bi utegnil slediti sodni postopek in podobno. Sprenevedanje je to, zavesten beg skorajšnjega ministra od prevzemanja odgovornosti. Pazite, govorimo o ministru, pravosodnem. Privolil je, da bo prazen, ubogljiv in upogljiv. Pač idealen bo. Kajti če sledimo njegovi logiki, potem na sejah Vlade in tudi sicer sploh ne bo odločal. Ne bo odločal o ničemer. Vsaka odločitev je namreč lahko predmet sodnih postopkov. On pa, spomnimo, želi biti nepristranski. In kot tak je res idealen, ker bo, kot kaže, zgolj slamnati mož, ki bo zapolnil prazno ministrsko mesto v slamnati Vladi. Idealen za predsednika Vlade, porazno za pravno državo in ljudi. Če sodimo po dogajanju na Odboru za pravosodje, si kandidat sodelovanja Slovenije v evropskem javnem tožilstvu sploh ne želi, kot si ga bržkone ne želi niti predsednik Vlade. Evropsko javno tožilstvo bo namreč kot nadnacionalno tožilstvo preiskovalo in preganjalo goljufije, ki vplivajo na finančne interese Evropske unije, tudi na evropska sredstva, ki jih bo dobila Slovenija,

Po mnenju LMŠ ne samo, da ne more biti, ampak ne sme biti. Ker kandidat ni neoporečen, prej nasprotno; ker ni branik zakonitosti, prej zagovornik mejnosti; ker ni transparenten, prej utajevalec dejstev; ker ne obeta krepitve pravne države, pač pa njen stečaj. Če bo izvoljen, bo novi minister za pravosodje postal Janez Janša. Hvala lepa. Hvala lepa. Predrag Baković bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. PREDRAG Predsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Slovenija je pravna država, tako določa 2. člen ustave, in v pravni državi vlada pravo in ne volja enega človeka ali peščice ljudi. Pravna država temelji na spoštovanju človekovih pravic in ne na njihovem omejevanju. Pravila, ki so zapisana v ustavi, zakonih in drugih aktih, postavljajo omejitev in kontrolo državne oblasti, da ta ne sprejema samovoljnih odločitev. Eno izmed temeljnih načel pravne države je tudi zaupanje v pravo in pravno varnost. To pomeni, da morajo biti odločitve zakonite in stabilne. Videti je, da je ta Vlada daleč od tega, da ji je prav malo mar za pravno državo, za pravila in postopke. To je v tem mandatu že večkrat dokazala, od norčevanja iz odločb Ustavnega sodišča do obračunavanja s tožilci preko družbenih omrežij, nezakonite razveljavitve postopka dveh evropskih delegiranih tožilcev, neimenovanja tožilcev zaradi političnih razlogov, do sprejetja tako imenovanih covid ukrepov brez ustrezne pravne podlage in tako naprej. Verjamem, da je težko biti minister za pravosodje v tej Vladi, ki se požvižga na pravni red v Republiki Sloveniji, kar je najhuje, tega niti ne skriva. Pa vendar je ravno minister za pravosodje tisti, ki je in mora biti prvi branilec prava, predpisov in celotne pravosodne veje oblasti. Kandidat za ministra, gospod Dikaučič, na zaslišanju pred Odborom za pravosodje povedal, da vlogo ministra za pravosodje razume kot arbitra, ki mora pogosto iskati ravnotežje med predlogi in interesi, tako med pravosodnimi organi kot tudi politiko. Sprašujemo se, kako bo kandidat kot minister za pravosodje zagotovil spoštovanje pravnega reda in zaščitil pravno državo v Republiki Sloveniji. Kako bo preprečil vmešavanje politike v neodvisno sodno vejo oblasti in samostojnost, avtonomnost organov pregona. Socialni demokrati smo prepričani, da tega v tej Vladi ne bo zmogel. Ne verjamemo, da bo zmogel brzdati apetite Vlade po političnem vmešavanju v neodvisne organe in njihovo delo. Kandidat za ministra, gospod Dikaučič, ta Vlada ruši temelje demokratične in pravne države in z izrazito političnimi odločitvami, ki so popolnoma neutemeljene in nimajo nobene strokovne podlage, izpodkopava vladavino prava, na kar opozarjajo že številni, celo mednarodne institucije so se že večkrat oglasile. Dejstvo je tudi, da je kandidat za ministra obremenjen z nekaterimi slamnatimi podjetji, stečaji in osebami, ki so deležne celo kazenskega pregona, kar je skrb vzbujajoče. Ne verjamemo, da bi taka oseba, četudi zaradi morebitnih preteklih povezav, lahko nepristransko in neodvisno opravljala funkcijo pravosodnega ministra. Sprašujemo se, kakšno prenovo stečajne zakonodaje lahko pričakujemo od kandidata v primeru, da bo potrjen kot minister. Minister za pravosodje mora biti zaupanja vredna oseba, z visoko stopnjo integritete, neobremenjena z madeži, še posebej takšnimi, ki so bili izpostavljeni na Odboru za pravosodje. Menimo, da takšna oseba pač ne more postati minister za pravosodje. Po drugi strani pa nas tudi predstavitev kandidata na odboru ni prepričala. Ni namreč podal konkretnih odgovorov na vprašanja, ki bi morala biti odgovorjena. Recimo, na vprašanje, ali je bila razveljavitev postopka imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev po njegovem mnenju zakonita in utemeljena; kakšni so strokovni razlogi za razveljavitev. Na imenovanje do konca lanskega leta prav tako čakajo tudi državni tožilci in tožilski kandidati, kar je seveda nesprejemljivo, še posebej, ker tožilstvo že več let opozarja na kadrovsko podhranjenost.

Če pogledamo lansko evropsko poročilo evropske komisije o stanju pravne države v Sloveniji vidimo še kar nekaj izzivov na pravosodnem področju. Evropska komisija o poročilu ugotavlja, da se Slovenija še vedno sooča z izzivi predvsem pri učinkovitem pregonu gospodarskega in finančnega kriminala, na področju pranja denarja pa s sodnimi zaostanki. Ta vlada pa zavlačuje z imenovanjem tožilcev katerih temeljna funkcija je ravno pregon teh kaznivih dejanj in vladni skrb zbujajoči predlog sprememb zakona o organiziranosti in delu policije. Po oceni Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije bi te spremembe posegle v pristojnost tožilcev, ki jih določa Zakon o kazenskem postopku in zožile manevrni prostor. Kako boste zaščitili tožilce in policijo, kako boste preprečili zunanje politične pritiske na njih, spoštovani gospod kandidat? Nadalje. Obremenjenost Ustavnega sodišča, kar se že zdaj kaže v dolgem času odločanja Ustavnega sodišča, vendar koalicijski poslanci s pomočjo Vlade brez strokovne razprave vlagajo in sprejemajo zakone, ki bodo še dodatno obremenili Ustavno sodišče. Kako bo, spoštovani kandidat za ministra zagotovil, da bodo zakoni pripravljeni s strani te Vlade strokovni, nepristranski in objektivni in nenazadnje omejevanje človekovih pravic. Tako rekoč po drugi svetovni vojni so se zaradi pandemije zgodili tako veliki posegi v človekove pravice. Omejevanje našega gibanja, druženja, osebne svobode. Pa vendar se je ta vlada lotila na napačen in enostaven način in na koncu še javno obračunala z odločitvijo ustavnih sodnikov in s prstom kazala na njihovo krivdo. Ustava določa, da morajo akti in dejanja državnih organov temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu in da morajo biti v skladu z Ustavo. Porazdelitev politične močni in delitev oblasti v tej državi je temelj parlamentarne demokracije. Nepogrešljivo vlogo imajo pri tem tudi neodvisni svobodni mediji, ki so v zadnjem času deležni vse hujših pritiskov. In zaradi vsega navedenega kandidat za ministra za pravosodje gospod Dikaučič podporo Socialnih demokratov ne bo dobil. lepa. Željko Cigler bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Predsedujoči, spoštovani poslanke, poslanci! O kandidatu za ministra za pravosodje Marjanu Dikaučiču ni veliko znanega. To smo praktično povedali že danes vsi predstavniki strank iz tega parlamenta. Brez političnih izkušenj in brez večjih strokovnih referenc se je odzval na povabilo predlagatelja. Tudi predstavitev, ki smo jo prejeli, je tako splošna, da bi jo lahko uporabili za večino kandidatov za katerokoli ministrstvo. In ker je kandidat neznanka se moramo najprej vprašati kakšnega kandidata je iskal predlagatelj, to je predsednik Vlade. Vsekakor predsednik Vlade ni želel kandidata, ki bi bil podoben dosedanji ministrici za pravosodje. Vsaj ne v tisti točki, ko je ta izrazila dvom in nasprotovanje odločitvam Vlade, ki jo suvereno in brez ugovorov vodi Ivan Janez Janša. Torej on potrebuje kandidata, ki bo poslušal in izvajal ukaze predsednika te vlade. Takšni ministri so že v vladi in tako tudi odlično delujejo. Da bo temu res tako je kandidat pokazal že na zaslišanju na Odboru za pravosodje, saj ni želel odgovoriti niti komentirati evidentno o spornih odločitvah vlade, ko je ta razveljavila razpis za imenovanje delegiranih evropskih tožilcev. Hladnokrvno je dobesedno zavračal pozive, da se glede tega opredeli in nedvomno je odlično opravil svojo prvo vlogo, ki mu je bila naložena in s tem zaupana. In da prevzameš ministrstvo v Janševi vladi slabo leto pred koncem mandata pod predpostavko, da manjšinska vlada predčasno ne razpade moraš imeti pa zelo močen motiv. Ali biti že vajen takih prehodnih funkcij in ko so v SMC-ju ob pomoči SDS iskali novega kandidata za pravosodnega ministra, so se vedno verjetno tudi spraševali kje najti nekoga, ki bo slabo leto opravljal to funkcijo, saj je dovolj le, da posodi ime, odločitve so namreč že sprejete. Pa se je verjetno nekdo spomnil, da pozna nekoga, ki je že bil direktor več podjetjem, ki so bila ustanovljena, 8. TRAK: (SC) – 14.35 (nadaljevanje) če bo kdaj potreba po njihovem delovanju pa se ni spraševal kandidat ali je to prav ali ne in tako smo prišli do kandidata za ministra za pravosodje torej do formalno za ministra za vodjo formalnega resorja, ki naj bi poskrbel za čim boljše delovanje pravosodja v Republiki Sloveniji. žal je njegova dosedanja poklicna pot predvsem iskanje bližnjic mimo zakonodaje, bližnjic mimo zakonodaje kandidata za pravosodnega ministra Republike Slovenije. O čem govorim? Nekaj podatkov o njegovem dosedanjem delu je pricurljalo v javnost in spletni portal necenzurirano je tako širšo javnost obvestil in poročal o podjetniških izkušnjah kandidata in kandidat za pravosodnega ministra RS (Republike Slovenije) Dikaučič je bil vpleten v najmanj dve zgodbi, v katerih so podjetja pristala v rokah slamnatih lastnikov. Med letoma 2012 in 2017 je bil direktor podjetja SCL, ki je v tem času oddajalo prazne bilance. Uradno je bilo to podjetje brez premoženja, kapitala in tudi prihodkov. Ko je Dikaučič (kandidat) odštel s položaja direktorja ga je zamenjala državljanka Ukrajine, lastnik pa je postal brezdomec iz Maribora. To so reference kandidata za pravosodnega ministra Republike Slovenije. Danes je podjetje SCL brez bančnega računa in ima za več tisoč evrov neporavnanih davčnih obveznosti do države, katere minister bi rad gospod Dikaučič postal. Tukaj gre očitno za primer slamnatega podjetja, ki ga vodi kandidat za ministra za pravosodje. Kaj pa so slamnata podjetja? Nihče ne ustanavlja podjetja brez razloga slamnatih podjetji ali z / nerazumljivo/ se najpogosteje pere denar, ki izvira iz zlorabe položaja v gospodarstvu. Z njimi pa se izvaja tudi marsikatera davčna utaja ali pa tudi prevara. Slamnata podjetja, za katere je značilno, da nimajo nikakršnega premoženja in ne opravljajo nobene dejavnosti se lahko ustanovijo z namenom fiktivnih poslov, s katerimi se drugim podjetjem zniža davčna osnova. Slamnato podjetje pač izda račun za 100 tisoč evrov podjetju X, ki si s tem zniža davčno osnovo in izogne plačilu davka in slamnato podjetje, potem izgine oziroma prihodka ne prijavi, saj ga v resnici vrne podjetju X, ki je po navadi njegov pravi lastnik. V primeru pranja denarja je pač proces obraten. Ne vemo ali je slamnato podjetje, ki ga je vodil kandidat Marjan Dikaučič tako delovalo vemo pa zakaj se takšna podjetja ustanavljajo. A s tem ni konec uspeha kandidata za ministra na poslovnem področju. Ponovno navajam podatke iz portala necenzurirano.si. Med letom 2013 in 2016 je kandidat Dikaučič vodil tudi družinsko podjetje Prevozi Žižek iz Črenšovcev. V istem času so njegovi lastniki odprli novo podjetje, ki je prevzelo večino poslov od starega. Kmalu za tem, ko je Dikaučič odštel s položaja direktorja je podjetje Prevozi Žižek zašlo v težave in končalo v stečaju. Več 10 upnikov je prijavilo za okoli milijon 300 tisoč evrov terjatev med njimi tudi Furs, ki so mu Prevozi Žižek ostali dolžni več kot 200 tisoč evrov, ostali so dolžni tej državi, katere minister želi postati Marjan Dikaučič. Iz tega sicer ne moremo sklepati, da je kandidat za ministra neposredni krivec za stečaj očitno pa je pripravil primerne pogoje za stečaj, podjetja o katerem sem govoril. Do sedaj smo mislili, da je kandidat za ministra le strokovnjak za stečajne postopke sedaj pa vidimo, da je tudi strokovnjak za pred stečajne postopke torej kako pripraviti podjetje, da bo zrinil v stečaj pred tem pa k novoustanovljenemu podjetju praviti dosedanje stranke. Vsak stečaj pa pomeni oškodovanje upnikov in večinoma in vseh primerih delavcev in delavk in pa blaga in Republike Slovenije državnih, iz katere se praktično financirajo dejavnosti države, katere zakonodajni organ smo mi, ampak to še ni vse. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je prejšnji ponedeljek kandidat za ministra za pravosodje izstopil iz lastništva podjetja Legalius, ki ima že več kot leto dni blokiran račun še vedno pa je naveden kot direktor podjetja Trius, ki je prav tako v finančnih težavah in pri katerem se je blokada računa sprostila šele konec maja. Mogoče gre za naključje vsekakor pa ni dobra referenca za kandidata dosedanje in seveda tudi njegovo bodoče delo. Zakaj torej želi Janez Janša takšnega ministra za pravosodje, ki ima izkušnje predvsem s hojo po mejah dovoljenega? Kot smo videli v tem mandatu, se vrstijo stalni politični pritiski na pravosodne organe, pa naj gre za državne tožilce, sodnike, odvetnike, Ustavno sodišče. kdorkoli odloča ali deluje v posamezni konkretni zadevi v nasprotju s pričakovanji Vlade, postane tarča napadov. Zato ta Vlada potrebuje nekoga, ki bo stopil na stran močnejšega, bi vsaj molčal če že ne aktivno pomagal pri rušenju pravosodnih inštitucij. A prav situacija, ki je politična in družbena kriza, gospodarska pa šele prihaja, bi zahtevala avtonomnega, odločnega ministra za pravosodje, ki bi znal prisluhniti vsem udeležencem kompleksnega pravosodnega sistema, a takega kandidata ta Vlada ne potrebuje. Potrebuje poslušnega, brezbarvnega, anonimnega ministra, brez potrebne avtoritete in jasno, brez lastnega mnenja. Iz vsega do sedaj opisanega je jasno, da bo kandidat za ministra za pravosodje opravil posel za Vlado Janeza Janše. Kakšen posel? Vodenje slamnega ministrstva. Iz tega s slamnimi podjetji že ima izkušnje. Verjetno bo samo slamnati minister dobival ministrsko plačo, vse drugo bodo pripravili drugi in tako do konca mandata. Na nas je, da nadomestek ministra danes zavrnemo, zato bomo v Levici glasovali proti predlaganemu kandidatu. Hvala.

Spoštovani predsedujoči, spoštovani kandidat za ministra, cenjeni zbor! Na današnji seji Državnega zbora bomo glasovali o kandidatu za ministra za pravosodje, Marjanu Dikaučiču. Na zaslišanju je kandidat predstavil svoj pogled na pravosodje kot tudi glavne prioritete katerim bo posvečal največ pozornosti v primeru izvolitve na funkcijo ministra za pravosodje. Kot smo lahko slišali, bodo zaradi predsedovanja in relativno kratkega mandata aktivnosti Ministrstva za pravosodje osredotočene predvsem na izpolnjevanje preostalih še neuresničenih koalicijskih zavez, pripravo zakonodaje nujno potrebne za implementacijo sodb Ustavnega sodišča ter na nadaljevanje ostalih pomembnih projektov tega mandata. Kandidat se bo v obdobju svojega ministrovanja zavzemal za zaščito človekovih in otrokovih pravic, za etično in človeku prijazno uporabo umetne inteligence, za boj proti sovražnemu govoru, za nadaljnjo digitalizacijo pravosodja in in za številne druge ambiciozno zastavljene ciljne projekte. Hkrati pa bo z ekipo strokovnjakov na Ministrstvu za pravosodje svoj čas posvetil pripravi strategije pravosodja do leta 2030, katere glavni cilj je narediti slovensko pravosodje še bolj v službi uporabnika, še bolj učinkovito ter zaupanja vredno. V SMC kandidatovo predstavitev ocenjujemo kot celovito, prepoznane kljune teme pa kot prave, saj odražajo jasne cilje za nadaljevanje delovanja ministrstva za pravosodje. V SMC smo ponosni na vse kar je nekdanji ministrici mag. Lilijani Kozlovič uspelo realizirati v dobrem letu ministrovanja, kajti realiziranih je bilo bistveno več ciljev kot je bilo zastavljenih v koalicijskem sporazumu. V prvem letu mandata ministrice mag. Kozlovič je bilo delo na Ministrstvu za pravosodje prilagojeno razmeram, ki so nastopile ob razglasitvi epidemije. Korenito je bilo digitalizirano pravosodje, da je postalo dostopnejše in posledično prijaznejše za vse končne uporabnike, sprejeti so bili zakoni, ki zagotavljajo več pravic za najranljivejše skupine, pripravljeni so bili ukrepi za večjo dostopnost, učinkovitost in transparentnost pravosodja ter odpravljanje nekaterih nepotrebnih birokratski postopki, ki uporabnikom prinašajo prijaznejše storitve. Številni zakoni kot so novela Zakona o kazenskem postopku, novela Zakona o Državnem tožilstvu, novela Kazenskega zakonika, novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, novela Zakona o izvršitvi in zavarovanju in številni drugi pričajo o prodornosti Ministrstva za pravosodje

Kandidat Dikaučič je v svoji temeljiti predstavitvi pokazal, da kratkotrajnost mandata ne vpliva na njegovo široko vizijo, ki jo ima za pravosodni sistem. S tem je pokazal tudi, da ima dovolj izkušenj, da dobro pozna delovanje sistema in predvsem, da pozna težave pravosodja iz prakse. Stanki modernega centra na prvo mesto strategije razvoja postavljamo izhodišče, da mora pravosodje v središče postaviti človeka in skupnost. Verjamemo v pravosodni sistem po meri človeka, ki služi pravičnosti in ljudem, in od tega ne odstopamo. Če citiram besede kandidata, lahko povem, da je ne glede na vse negativne plati trenutnega političnega okolja pomembno, da odgovornost prevzamejo tudi ljudje, ki jim je namesto političnega boja pomembno državotvorno sodelovanje pri oblikovanju takega družbenega okolja, v katerem bi si želeli živeti. Ne glede na to, da bo kandidat vodenje ministrstva prevzel v napetih razmerah, ki bodo zaznamovane predvsem v luči predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije, smo v SMC prepričani, da bo tekom ministrovanja prav to njegovo vodilo. Hkrati pa verjamemo, da se bo zavzemal za avtonomno pravosodje in za vladavino prava, predvsem pa smo prepričani, da bo svoje delo opravljal zakonito in transparentno. Hvala. Hvala lepa. Maša Kociper bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. MAŠA Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovan kandidat za ministra za pravosodje, ki nas verjetno posluša. Ustava Republike Slovenije v drugem členu določa, da je Slovenija pravna država. V pravni državi mora oblast delovati na podlagi zakonov in v skladu z Ustavo, v ospredju pa so postavljene človekove pravice in temeljne svoboščine. V SAB si kot prvega branika pravne države predstavljamo ravno ministra za pravosodje. Njegova vloga je toliko bolj pomembna v času, ko vladajoča politika vehementno obračunava z vsemi drugače mislečimi, in v času, ko se temeljne človekove pravice in svoboščine prepogosto razume zgolj kot oviro na poti do določenega cilja. Za obstoj pravne države ne zadostuje, da je načelo zapisano na papirju, zaživeti mora v praksi. Za pravno državo je ključnega pomena, da najvišje položaje zasedejo ljudje z visoko stopnjo integritete. To pomeni, da bodo svojo funkcijo opravljali v skladu s pravom in določenimi moralnimi načeli. Še posebej mora to veljati za človeka, ki bo vodil ministrstvo za pravosodje. Žal vsak dan znova zaskrbljujoče ugotavljamo, da predstavniki aktualne Vlade mnogo od tega ne premorejo. Zato se upravičeno sprašujemo, ali je nekdo, ki želi vstopiti v takšno vladno ekipo, sploh lahko drugačen. Na Odboru za pravosodje smo poslanke in poslanci upravičeno pričakovali, da bomo od kandidata izvedeli ključne podatke o njegovih referencah, znanju, vrednotah in prepričanjih, ki ga bodo vodile pri ministrovanju. Vendar smo bili razočarani. Že iz skupne utemeljitve predloga kandidature, mislim, da je to bila ena najkrajših v zgodovini Državnega zbora, ki nam jo je predložil predsednik Vlade, nismo, razen nekaterih osnovnih podatkov, izvedeli praktično ničesar. Predlogu kandidature ni bil priložen niti standardni življenjepis. Dejstvo je, da je kandidat precejšnja neznanka tako politično kot tudi v splošni javnosti. Predstavo o tem, ali je primeren za ministra, smo si pred hearingom lahko ustvarili le na podlagi podatkov, o katerih smo prebirali v medijih. Ti pa, roko na srce, niso ravno obetajoči. Veliko je bilo zapisano o raznih slamnatih podjetjih, tudi sam je priznal, da je bila njegova vloga bolj slamnata, o neuspelih poskusih kandidiranja za določene funkcije ter bojda, to je vse, kar smo lahko o tem izvedeli, o prijateljstvu z do sedaj že zelo razvpitim Rokom Snežičem. Iz prebrane, izjemno dolge kandidatove predstavitve na hearingu, smo najprej lahko ugotovili, da zna tekoče brati. Lahko smo tudi ugotovili, da se je dobro podučil o delovanju ministrstva oziroma da so mu tekst dobro napisali. Tekst je bil všečen, govoril je avtonomiji pravosodja, neodvisnosti sodnikov in pomembnosti tožilcev za delovanje pravne države. A bore malo smo izvedeli o njegovem dosedanjem delu, o njegovih kompetencah, ter vrednotah in prepričanjih, ki bi nam lahko ustvarile širšo sliko o njegovi verodostojnosti in sposobnosti za ministra. Izvedeli nismo niti, kje natančno je kandidat zaposlen in ali v odvetniški pisarni, v kateri dela, dela kot pripravnik, kandidat ali odvetnik. Nič od tega ne vemo. Ugotovili pa smo, da kandidat ne razpolaga z vodstvenimi izkušnjami in znanjem. Do sedaj, kolikor je bilo razumeti, ni vodil niti dveh, treh ljudi. To bi mu lahko predstavljalo velike težave pri usmerjanju velike ekipe zaposlenih na ministrstvu, še posebej v času aktivnih priprav na predsedovanje. Prav vodenje in usmerjanje velikega tima proti vnaprej določenemu cilju, pa je ena od ključnih kompetenc, potrebnih za ministrsko funkcijo. Najbolj pa nas je v SAB zmotilo dejstvo, da se kandidat ni želel opredeliti glede trenutno najbolj perečega vprašanja na področju pravosodja. Kot vsi vem, gre za razveljavitev razpisa za imenovanje dveh delegiranih tožilcev in gre za zadevo zaradi katere je morala odstopiti njegova predhodnica, ministrica Kozlovič. Nobenega dvoma ni bilo, da se kandidat temu vprašanju ne bo mogel izogniti. Odločitev Vlade o razveljavitvi razpisa je tudi večina pravne stroke označila za nezakonito, saj predstavlja arbitraren poseg v avtonomijo in samostojnost državnega tožilstva in poseg v načelo delitve oblasti. To vprašanje je izjemno odmevalo tako doma, kot v Evropi in ima pomemben vpliv na ogled naše države v Evropski uniji. In ne samo mi, opozicija, ampak celotna Slovenija verjetno želi in ima pravico izvedeti, kako morebitni bodoči minister gleda na kandidaturo, kako razume obstoječo zakonodajo in kaj namerava narediti glede tega zapleta. Žal pa kandidat za ministra, ki bo v primeru tega imenovanja o tem vprašanju odločal že jutri, ni imel svojega mnenja in ga ni želel predstaviti. Izgovarjal se je, da ni pristojen, da bo o zadevi odločalo sodišče in tako naprej in da bi lahko z morebitno opredelitvijo vplival na delovanje sodne veje oblasti. Pri čemer noben postopek, sodni, v tem primeru niti še ni bil začet. Pa tudi če bi bil, vsaj kolikor jaz razumem sojenje, njegovo mnenje gotovo ne bi moglo vplivati na odločitev pristojnega sodišča. Če on, kot kandidat za ministra, misli ali verjame drugače, se ali precenjuje ali pa ne razume našega sodnega sistema. Izogibanje pred opredelitvijo zakonitosti razveljavitve razpisa zato meče izjemno slabo luč na kandidatovo legitimnost in verodostojnost. V SAB se ne moremo otresti občutka, da bo kandidat za ministra, v kolikor bo danes izglasovan in verjetno, da bo, še ena izmed marionet v rokah predsednika Vlade. V zadnjem letu in pol smo se prepričali, da ministri večinoma nimajo nikakršne avtonomije in da pravzaprav niti ni točno pomembno, kdo sedi na ministrskem stolu. Pomembno je, da je minister ubogljiv, poslušen in da deluje v skladu z jasno agendo aktualne Vlade, ki pred našimi očmi dobesedno spreminja Slovenijo. Kdor pa zbere nekaj poguma in se takemu načinu delovanja opre, slej ko prej zleti iz položaja, pa naj bo to po svoji izbiri ali po izbiri svojega šefa. V SAB od kandidata za ministra za pravosodje pričakujemo veliko, zato ne moremo sprejeti drobtin, ki nam jih je kandidat natrosil na hearingu. V stanju, kakršnem smo danes, ko so že dodobra načeti temelji pravne države, ko se vedno bolj kažejo avtoritativne tendence vladajočih in ko so ogrožene človekove pravice ter temeljne svoboščine, potrebujemo na čelu pravosodnega resorja nekoga, ki bo branil temeljna ustavna načela in preprečil spodkopavanje pravnega reda. Kot socialno liberalna stranka, v SAB izrazito poudarjamo prav to, spoštovanje človekovih pravic, pravno državo in vladavino prava, česar za gospoda Kavčiča po tej njegovi predstavitvi še ne moremo zatrditi. Malokrat se zgodi, da pri predlaganih kandidatih za člane Vlade ne najdemo niti enega prepričljivega argumenta, ki bi nas vodil k temu, da bi ga morda celo lahko potrdili, sploh pa je v sedanji situaciji pravilno, da kandidata podpre vladajoča koalicija.

lepa. Franc Jurša bo postavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Predsednik, hvala za besedo. Vse lepo pozdravljam! Kandidata za ministra gospoda Dikaučiča smo lahko šele konkretno spoznali na njegovi predstavitvi. Glede na to, da je svež obraz v slovenski politiki smo predstavitev spremljali še posebej pozorno. Nismo namreč spoznali njegovega ozadja, njegovih kompetenc in pa samega načina dela. Za samo predstavitev je stala senca člankov, ki so gospoda Dikaučiča prikazali v izredno negativni luči. Že na začetku je potrebno izpostaviti, da je kandidat oseba, ki nima izkušenj iz zahtevnega področja. Čeprav verjamemo, da se posameznik lahko nauči marsikaj pa je vodenje tako zahtevnega resorja lahko težka preizkušnja za neizkušeno osebo kot je gospod Dikaučič. Ne gre spregledati dejstva, da se je kandidat v preteklosti potegoval za mesto direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri a kot smo lahko prebrali ravno na podlagi pomanjkanja izkušenj, ni dobil potrebnega soglasja. Podobno zgodbo smo lahko videli pri razpisu za notranja, kjer prav tako ni bil uspešen. Dodatno skrb so nam vzbudili zapisi, da je kandidat vpleten v zgodbe s slamnatimi podjetji še vedno so sveži članki in zapisi medijev pred dnevi, da so tudi s pomočjo zaposlovanja preko slamnatih podjetij za dobra 2 milijona evrov oškodovali več kot 400 delavcev v gradbeništvu. Pravosodni minister bi moral takšen kriminal preganjati in ne biti kakorkoli povezan z njim. V predstavitvi kandidata smo tudi za manj čakali stališče glede delegiranih tožilcev. Slovenija mora namreč čim prej imenovati dve osebi, saj nas je k temu že pozval evropski komisar za pravosodje. Smo namreč edina država, ki svojih imen še nismo predlagali. Izredno pomembno je, da je preko EPPO, za katerem Slovenija trdno stoji čim prej začne že operativno delovanje. Preiskave, pregoni in obtožbe pri kaznivih dejanjih, ki škodijo finančnim interesom Unije so njeno nujno potrebna za preprečevanje degradacije in za boj proti goljufom v Evropski uniji ter zlorabam evropskih sredstev. Kandidat za ministra se mora zavedati, da bo z morebitno potrditvijo postavljen v zelo nezavidljiv položaj. Politiki smo vedno pod drobnogledom medija in širše javnosti. Če bo potreba z dovoljšnim številom glasov bo večkrat soočen z izzivi, ki bodo preizkusili njegovo voljo po nagrajevanju svojega poklica. Biti pravosodni minister ni preprosta služba. Posameznik mora biti arbiter med različnimi sistemi in večkrat tudi iskati kompromise tam, kjer se jih ne želi iskati. Prejšnja ministrica mag. Lilijana Kozlovič je svoje delo opravila korektno in dobro, zato ji na tem mestu izrekam zahvalo za opravljeno delo. Novi minister bo tako imel še posebej težko nalogo, da bo dosegel visoko postavljene cilje. V Poslanski skupini Desus bomo končno odločitev o podpori oziroma ne podpori kandidata za ministra sprejeli po opravljeni razpravi. Hvala lepa. Janja Sluga bo predstavila stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev. 13.

Ministrstvo za pravosodje je ob neodvisnih pravosodnih organih prvi branik vladavine prava v Sloveniji. Torej ni nezanemarljivo, kakšna oseba opravlja to za državo in državljane pomembno funkcijo. Nepovezani poslanci smo se zato kljub temu, da v Odboru za pravosodje nimamo člana in nimamo pravice do glasovanja, udeležili seje matičnega delovnega telesa, saj smo si iskreno želeli izvedeti kaj več o predlaganem kandidatu. Če kaj, smo se v skoraj uro in pol dolgem uvodnem nastopu s strani kandidata prepričali, da zna brati. Pa ne samo stališča in okvirje za delovanje na mestu ministra za pravosodje, ki so jih pripravile strokovne službe, temveč tudi vse vsebine, ki jih te strokovne službe navadno pripravijo kandidatu v pomoč, splošnimi opisi delovanja ministrstva na posameznih področjih in tako naprej. Precej enostavno in šablonsko, pa vendar. Od bodočega šefa gospoda Dikaučiča pa smo poslanci in poslanke dobili trivrstično obrazložitev kandidature, ki bi jo lahko strnili v nekaj preprostih besed in bi potem rekla takole: to je pač moj predlog za ministra. Sprašujemo se, ali se v teh nekaj besedah predsednika vlade zrcali vse zavržno podcenjevanje najvišjega zakonodajnega telesa v Sloveniji ali pa v resnici ni prav nobene druge vsebine o kandidatu, s katero bi lahko utemeljil predlog njegove kandidature. Ne vem, težko se odločim, katera od obeh navedenih možnosti nas bolj skrbi. Na seji Odbora za pravosodje smo slišali, da ima kandidat opravljen pravosodni izpit in da je v svoji karieri zaključil nekaj stečajev manjših podjetij. Čeprav so ga zato kolegi manjšinske parlamentarne koalicije in politične stranke, katere kandidat je, predstavljali kot strokovnjaka za stečaj, njegovega imena nismo našli med avtorji strokovne literature na to temo. Se pa ime kandidata pojavlja v povezavi s številnimi podjetji, ki delujejo na način zelo podoben tistim slamnatim, namenjenim pranju denarja. Celo še več, kandidat je na odboru pred člani, kamero in širšo javnostjo kar sam obrazložil, da je v teh podjetjih opravljal funkcijo slamnatega direktorja. Če torej reference strnemo skupaj s predstavitvijo pred Odborom za pravosodje, potem bi lahko rekli, da se izkušnje in reference kandidata končajo tam, kjer so se začele: opravljen pravosodni izpit, vodenje nekaj nepomembnih stečajev in navidezno direktorovanje v navideznih podjetjih. Gospod Dikaučič je kandidiral za direktorja Zdravstvenega doma v Šmarju pri Jelšah, pa ga svetniki občin Kozje in Rogatec zaradi pomanjkanja izkušenj niso potrdili kot primernega kandidata. Kandidiral je tudi za notarja v Žalcu, pa pri tem ni bil uspešen, ker ni izpolnjeval pogoja enoletnih delovnih izkušenj v sistemu pravosodja. Naj tole ponovim: kandidat za notarja, danes kandidat za ministra ni izpolnjeval pogoja eno leto delovnih izkušenj v sistemu pravosodja. Posledica te neuspešne kandidature je njegova tudi neuspešna tožba proti Ministrstvu za pravosodje. Ker so bili njegovi odgovori na seji odbora tako zelo neoprijemljivi, kandidata ponovno sprašujem pred celotnim zborom: se vam kot pravniku s pravosodnim izpitom ne zdi, da vas kandidatura pelje neposredno v nasprotje interesov? Seveda je vprašanje retorično, saj vsebinskih odgovorov nismo dobili niti na seji Odbora za pravosodje in jih tudi v prihodnje ne bomo. Tudi ne na tiste najbolj aktualne in zelo pomembne teme.

po drugi strani pa je iskal vse mogoče izgovore, da mu ne bi bilo potrebno odgovoriti na najpomembnejše aktualno vprašanje ali se s svojo odstopljeno predhodnico strinjate, da je Ministrstvo za pravosodje razpis za imenovanje evropskih delegiranih tožilcev izvedlo zakonito. Zavedam se osebne zadrege kandidata in razlogov za izmikanje vsebinskim odgovorom pri vseh pomembnih in zelo konkretnih vprašanjih glede prihodnjega delovanja ministrstva. Dejstvo je zelo preprosto. Če želi kandidat danes postati minister v vladi Janeza Janše, potem ne more in ne sme imeti lastnih vsebinskih stališč, noben slamnati minister ali direktor jih namreč nima. Kandidat, ki so ga mediji pred njim večkrat omenjali kot najbolj verjetnega kandidata se je do nekaterih vprašanj javno opredelil in prav zato danes namreč odločamo o gospodu Dikaučiču in ne o gospodu Starmanu. Če nič drugega smo torej poslanke in poslanci v teh zadnjih tedni dobili zelo jasen odgovor kdo bo dejansko vodil ministrstvo za pravosodje. Kandidat torej ni imel dovolj izkušenj, da bi postal direktor manjšega zdravstvenega doma, ni izpolnjeval pogojev za notarsko službo, je pa očitno, zelo očitno izpolnil vse pogoje, ki jih od kandidata za pravosodnega ministra terja bodoči šef, oba šefa pravzaprav, šef stranke, ki ga kandidira in šef Vlade. Kot kaže je s politiko podobno kot z nogometom. Skoraj vsi si mislimo, da o nogometu vemo vse, ogromno je kavč selektorjev, ki so prepričani, da bi to znale bolje od tistih, ki se s tem ukvarjajo profesionalno. Po vsebinsko prazni predstavitvi na Odboru za pravosodje in načinu kandidatove nominacije lahko številni opazovalci slovenske politike mislijo popolnoma enako kot nogometni kavč selektorji. V tej vladi je pač lahko že vsakdo minister. Oprostite, ne vsakdo, tisti, ki zna kimati in ki zna v sebi potlačiti lastna stališča, če jih ima. Za manjšinsko koalicijo v Državnem zboru je taka predstavitev gotovo dovolj. Za vse tiste, ki se želimo prepričati o vsebinah za katere glasujemo, za nas, ki želimo verjeti, da glasujemo za kandidata, ki bo z vso svojo osebno integriteto to pomembno funkcijo države opravljal v korist državljank in državljanov, ter da bo vladavina prava njegova dejanska prioriteta, pa je bila ta predstavitev vsebinsko prazna in bistveno, bistveno premalo. Bodoči šef kandidata za ministra za pravosodje ima težave s pošto tako s sprejemanjem pošiljk kot po njegovih lastnih besedah z igranjem vloge poštarja. Bojim se, da je predsednik vlade v gospodu Dikaučiču videl primerno osebo za vlogo poštarja in tej vlogi primerna je bila tudi njegova utemeljitev kandidature. Če bo gospod Dikaučič pristojnosti te vloge v prihodnje presegel, pa ga gotovo čaka enaka usoda kot njegovo predsednico in kandidata za ministra, ki so ga mediji omenjali pred njim. Očitno pa je, da kandidat zavestno sprejema podobne vloge eno za drugo. Kot slamnati direktor je dajal legitimnost dejanskim poslovodjem, kot je samo povedal, kot slamnati minister pa bo to počel za predsednika Vlade. Poslanska skupina Nepovezanih poslancev seveda zaradi vsega navedenega kandidature tega kandidata za ministra za pravosodje ne bo podprla.

ne derogacija Državnega zbora, to je nekaj kar ne bom do konca stavka povedal, ker je preveč vulgaren, ampak to vulgarnost se ne gremo v resni opoziciji, to vulgarnost se gre ta Vlada in ta koalicija, mi pa, da zaščitite Državni zbor. Navsezadnje mi tega gospoda požegnamo ali ne, če se izrazim v ljudskem jeziku. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: hvala lepa, kolega Trček. Čeprav se vsebinsko strinjam s tem, kar ste navedli, jaz posebnih poslovniških možnosti za to, da kogarkoli prisilim, da pride na to sejo, ne morem, nimam torej, se pa strinjam z vami, da glede na to, o kakšni temi danes razpravljamo in odločamo, da bi si zaslužila več pozornosti. Sledi razprava poslank in poslancev o predlogu kandidata za ministra. Besedo ima kolegica Tina Heferle. TINA HEFERLE (PS LMŠ): Hvala lepa predsednik. Lep pozdrav spoštovani kolegi iz opozicije in, ena, dva, tri…, dva, se opravičujem, dva poslanca in poslanka iz koalicije. Že na odboru smo se čudili člani Odbora za pravosodje, kako smo lahko pred seboj dobili v Državni zbor predlog za imenovanje novega ministra v pičlih treh vrsticah. Predsednik Vlade si ni vzel niti toliko časa, da bi priložil tem trem vrsticam življenjepis izbranega kandidata. No, danes pa si ni vzel niti toliko časa, da bi prišel pred Državni zbor, ki bo ali pa ne bo potrdil njegovega kandidata, obrazložiti svoj predlog še pred nas poslanke in poslance. To se mi zdi skrajno sprevrženo, skrajno nespoštljivo in ignorantsko in to, spoštovani državljani in državljanke, če nas gledate, to je odraz te koalicije, te Vlade, ki jo imamo danes. To je spoštovanje nas oziroma bolj rečeno nespoštovanje nas predstavnikov ljudstva in nenazadnje to je odraz nespoštovanja vas, spoštovani državljani in državljanke. Na odboru smo bili priča izjemno izjemno šibki predstavitvi kandidata, če se zelo milo izrazim, da ne uporabim kakšnih drugih neprimernih izrazov. Praktično smo lahko se na lastne oči in ušesa prepričali, da izbrani kandidat nima nobenih političnih izkušenj, nima nekih posebnih vodstvenih sposobnosti, ni želel povedati kje je trenutno zaposlen oziroma kakšno službo opravlja. Meni ne pove o kandidatu nič, če mi pove na odboru, sem zaposlen v odvetniški pisarni. Kdor pozna ustroj in delovanje odvetniške pisarne ve, da je tam lahko zaposlena tajnica, odvetniški kandidat, odvetniški pripravnik, odvetnik, itn., in glede na to, da kandidat ni želel nam razkriti kaj v bistvu sploh počne on trenutno v življenju, je pa ves čas poudarjal, da pa je zaposlen v odvetniški pisarni, sem šla tudi jaz poguglat in si pogledati imenik odvetnikov in njegovega imena ni notri, tako da vemo vsaj nekaj, kandidat za ministra ni odvetnik, ne vemo pa kaj je in kakšno službo trenutno opravlja. Ampak v redu. Zdaj o kandidatu kot rečeno, vse informacije, ki sem jih pridobila, je z uradnih dostopnih informacij, se pravi, sem ga poguglala, če po domače povem, in sem ugotovila med drugim tudi to, da ima recimo skupnega s predsednikom Vlade to, da je zelo spreten pri zavlačevanju sodnih postopkov, pa skupnega s predsednikom Vlade ima to, da imata v bistvu isto hibo pri ne dvigovanju sodnih pošiljk, kar očitno

stališč, vsebinskih odgovorov na naša vprašanja. Slišali smo le leporečja in pa, ja, kot smo že danes že slišali, kandidat pa je v hearingu, svojem, nekaj dokazal. Zelo dobro oziroma kakor od kakšnih standardov zna brati in zna lepo poslušno prebrati tisto, kar mu pripravijo drugi, da naj prebere. To pa smo izvedeli na hearingu. V enem izmed njegovih izvajanj, ko je bral ta svoj pripravljen zapis, smo lahko slišali, da je kandidat mnenja, da vstopa v urejen pravosodni sistem. Ja, a res? In potem sem ga vprašala, kaj poreče, glede na to, da ima mnenje, da prihaja v urejen pravosodni sistem, kaj kandidat poreče na to, da predsednik Vrhovnega sodišča gospod Florjančič opozarja evropske institucije na slabljenje načela pravne države v Sloveniji. Vprašala sem ga, kaj poreče na to, da predsednik Vrhovnega sodišča opozarja na zaviranje krepitve načela pravne države v Sloveniji. Potem naprej sem ga vprašala, kaj poreče kandidat o tem, da državni tožilci obveščajo svoje kolege v Svetu Evrope o pritiskih na njih. Kaj poreče o tem, da so na posvetovalnem svetu tožilci, se pravi pri Svetu Evrope, v bistvu potožili, da preko raznih neposrednih in posrednih pritiskov, premierjevih, doživljajo vmešavanje in pritisk na opravljanje njihovega dela. Potem sem ga vprašala glede na to njegovo stališče, da prihaja v urejen pravosodni sistem, kaj poreče na to, da si njegov bodoči šef, predsednik Vlade, ki je nosilec izvršilne veje oblasti, dovoli, privošči pisanje generalnemu državnemu tožilcu, ki vemo, je prvi mož v organizaciji tožilstva v naši državi, kjer mu daje zelo konkretna in neposredna navodila, kako naj tožilstvo preganja posamezne domnevne domnevne storilce kaznivih dejanj, kako naj obravnava posamezna kazniva dejanja, skratka, v pismu, kjer mu predsednik Vlade, gospod Janez Janša, generalnemu državnemu tožilcu v bistvu bere levite o tem, kaj kazensko pravo sploh je. Vprašala sem ga, kaj po njegovem pomenijo takšni posegi izvršilne veje oblasti v avtonomno in neodvisno tožilstvo, ki bi v naši državi moralo biti. Glede na to njegovo stališče o urejenem pravosodnem sistemu sem ga vprašala, če mu je poznana tematika, ki jo ureja Zakon o državnem tožilstvu, zelo natančneje, lahko bi si vmes poguglal, 3. člen, ki govori izrecno, da je tožilstvo samostojno in neodvisno, pa ni podal nobenega odgovora. Vprašala sem ga, če mu je poznan 135. člen Ustave, ki tožilstvo povzdiguje na neko ustavno kategorijo, pa tudi tu nisem dobila odgovora. In nenazadnje, tega ga pa nisem uspela vprašati, bi ga pa zdaj, pa pač te možnosti nimam, glede na to urejenost pravosodnega sistema, smo lahko pred kratkim, pred nekaj dnevi prebrali tudi, se pravi, skupno izjavo, ki so jo podpisali predstojniki informacijskega pooblaščenca, gospa Mojca Prelesnik, Komisije za preprečevanje korupcije gospod Robert Šumi, iz Računskega sodišča gospod Tomaž Vesel in pa varuh človekovih pravic gospod Peter Svetina, kjer pišejo vsi v en glas, da se dogajajo ponavljajoči pritiski politike na njihove institucije. Jaz bom tukaj samo dodala, glede na to, da je to pisanje, v bistvu zajema neko dogajanje izpred zadnjega leta, se pravi,

ene in edine vladajoče stranke, stranke SDS, seveda, s podporo vseh ostalih koalicijskih partneric, Nove Slovenije, SMC pa nenazadnje tudi SNS. Toliko o tem pogledu kandidata za ministra za pravosodje, da prihaja v nek urejen sistem pravosodja. Daleč od tega. Po mojem mnenju je pravosodje v naši državi trenutno pod to vlado pod vladanjem predsednika vlade kakršnega pač imamo trenutno zelo zelo pod preizkušnjo oziroma pravosodje kot takšno, kakršno bilo moralo biti teptano pod to vlado. Potem sem na zaslišanju kandidata seveda izpostavila, tako kot ostali kolegi iz opozicije, vprašanje dveh še vedno neimenovanih delegiranih evropskih tožilcev. Izpostavila sem vprašanje v zvezi z razveljavitvijo tega sklepa s katerim sta bila izbrana in seveda zakonitega postopka po katerem sta bila izbrana, pa je gospod kandidat že v svoji uvodni, v bralni matineji pač prebral vnaprej seveda da glede na to, da je napovedana, sedaj prebiram magnetogram seje odbora, glede na to, da je napovedana uporaba pravnih sredstev tako s strani državno tožilskega sveta kot s strani dveh kandidatov za to funkcijo, je na tem mestu zelo pomembna zdržanost, saj kot pravosodni minister ne smem z enim samim stavkom vplivati ali že samo dajati vtis vplivanja na potek napovedanega sodnega postopka. Zato danes in ne v prihodnje vse do zaključka napovedane uporabe pravnih sredstev tega vprašanja ne bom komentiral. Spoštovani gospod kandidat se je s tem, po mojem mnenju, nekoliko nespretno izognil vsem vprašanjem v zvezi s to temo. Namreč, gospod kandidat ali ne ve ali pa se je delal nevednega, da bo v primeru, če bo res prišlo do nekih sodnih postopkov do katerih sedaj niti ni še prišlo, bo moral kot predstavnik, kot nosilec Ministrstva za pravosodje, ki je peljalo izbirni postopek, se pravi, ki je bil glavni akter v tem, bo moral sodelovati in zavzeti stališče kot stranka v nekem sodnem postopku, če bo do njega prišlo. To ne vem ali je gospod kandidat spregledal ali ne, ampak, prvič, njegovo mnenje bo pomembno, je že danes pomembno, kaj šele da bo prišlo do kakšnega sodnega postopka, bo še bolj pomembno njegovo mnenje. Drugič me pa preseneča ta njegova izjava, ki so mu jo očitno napisali, ne verjamem niti, da jo sam prav dobro razume, je pa…, že s to izjavo, ki sem jo sedajle prebrala nekako povedal oziroma izrazil svoje nezaupanje v naš pravosodni sistem oziroma nezaupanje v odločanje sodnikov. da če bo pa on sedaj povedal kakršnokoli svoje mnenje ali je bil postopek zakonit ali ni bil zakonit, je bilo vse izpeljano okej, je sklep vlade zakonit ali pa ima pravno osnovo ali pa ne, bo pa s tem kar vplival na odločitev sodišča, ki bo odločalo o morebitnih sodnih postopkih. To je zame za nekega kandidata za pravosodnega ministra nesprejemljivo, da že a priori obsoja nekega sodnika, ki bo v morebitnem sodnem postopku odločal, da bo pristranski samo zaradi enih nekih njegovih izjav, ki bi jih morebiti dal na nekem hearingu. To je, saj pravim, skrajno neposrečen poskus kandidata, da bi se ognil tem vprašanjem. Ampak ne glede na vse, soočali smo ga s kolegi tudi glede tega vprašanja, tudi z mnenji vseh ostalih eminentnih pravnih strokovnjakov v naši državi, recimo gospod Drago Šketa je povedal za točno to situacijo dveh delegiranih evropskih tožilcev, da je poseg vlade s katerim pri sklepu s katerim je razveljavila ta

situacijo, ki so si jo na Vladi privoščili s tem sklepom označil za pravno huliganstvo, potem ne vem naprej, gospod Rajko Pirnat je označil sklep Vlade za zlorabo oblasti in ustavno nesprejemljivega. Še naprej, gospod Matej Avbelj, ki vemo, da je po nekem svojem političnem prepričanju bolj desen kot levi je zelo jasno zavzel stališče pa bom sedaj prebrala, zato, ker verjamem in upam, da nas spoštovani gospod kandidat za ministra tudi posluša. Skratka, gospod Avbelj je povedal, da niti strokovni niti laični javnosti Vlada Republike Slovenije ni ponudila prav nikakršnega razloga, kaj šele prepričljivega, ki bi v skladu z zahtevami vladavine prava lahko opravičil zavrnitev seznanitve z dvema predlaganima kandidatoma in posledično razveljavitev že izpeljanega postopka izbire. Skratka, vaš spoštovani gospod kandidat se ni o tej temi, ki je dvignila toliko enega prahu tako v pravni sreni kot na sploh v državi se ni niti želel izjasniti kaj in kako, toliko poguma ni premogel. Bojim se, da imam prav niti toliko znanja ne premore, da bi to ocenjeval. Tako da potrjevati nekega kandidata, ki si ne upa, ne zna komentirati najbolj pereče pravne zagate, ki jo trenutno imamo v naši državi, kar se tiče tako spoštovanja evropske zakonodaje kot tudi spoštovanja naše nacionalne zakonodaje govorim seveda o Zakonu o Državnem tožilstvu, ki opredeljuje ta postopek izbirni glede dveh delegiranih tožilcev kot tudi uredbe, ki nas zavezuje k temu mene je groza, da boste spoštovani kolegi iz koalicije in s podporniki danes potrdili takega kandidata brez hrbtenice in brez znanja. Sedaj spraševala sem kandidata zelo natančno in podrobno tudi o tem, o stanju slovenskega državnega tožilstva natančneje predstavila sem mu problem, ker nisem vedela, če je z njim seznanjen ali ne, ko že več kot pol leta oziroma kmalu bo kar eno leto, ko 14 tožilcev še vedno čaka na imenovanje ali pa na napredovanje. Sedaj tisti dan, ko smo imeli hearing smo imeli pred tem še Odbor za pravosodje, kjer so nam ravno o tej tematiki razlagali svoje kako bi rekla frustracije in zaskrbljenost generalni državni tožilec gospod Šketa, potem predsednica Državno-tožilskega sveta in lahko smo slišali tudi predstavnico Državnega sveta, kjer so vsi v eden glas opozarjali, da je velik problem pri poseganju Vlade Vlade v avtonomijo in neodvisnost Državnega tožilstva preko teh imenovanj kaj se dogaja, ker Vladi oziroma natančneje predvidevam predsedniku Vlade določeni tožilci, ki bi si bodisi zaslužili, so si prislužili napredovanje bodisi imenovanje v naziv državnega tožilca preprosto mu niso všeči in ti postopki se zavlačujejo že več kot pol leta, medtem se pa dogaja to, da se na Vladi, ki pač imenuje državne tožilce seveda na predlog Ministrstva za pravosodje, medtem se pa dogaja to, da nekateri tožilci, ki pa so povšeči tej vladni garnituri in predsedniku Vlade pa preskakujejo vse te postopke in so preko vrste imenovani. Spoštovani gospod kandidat v tem praktično ni videl nobenega problema, ni razumel in uvidel, da gre tukaj pa morebiti za neko poseganje v avtonomnost in neodvisnost državnega tožilstva, skratka ni videl v tem nobenega problema, še več, ne, potem ko sem ga večkrat prosila in pozvala, naj mi vendarle odgovori in pove svoje mnenje glede tega, enostavno začel govoriti nekaj v smislu, da če bo pa izhajala neka potreba po dodatni avtonomnosti tožilstva, bo pa on to sprovedel, ne. Se pravi, spoštovani, vaš kandidat niti ne dojame, niti ne priznava avtonomije državnemu tožilstvu že po obstoječi zakonodaji. Še enkrat opozarjam na zakon o državnem tožilstvu, 3. člen, ki govori o samostojnosti in avtonomnosti državnega tožilstva in pa na 135. člen ustave, ki državno tožilstvo povzdiguje na ustavno raven in vaš kandidat tega enostavno ta hip

v svoji predstavitvi je gospod kandidat zelo leporečil, ne, in govoril o vladavini prava, kako je pomembna, o pravni državi, kako je pomembna, slišali smo, da za vladavino prava je ključno pravosodje po njegovo, ne, jaz pa tukaj danes še enkrat poudarjam: za pravosodje je ključno, da imamo v državi vzpostavljeno vladavino prava. Tega trenutno nimamo, ker situacija, ki sem jo ravnokar opisala, s preskakovanji pri imenovanjih državnih tožilcev, s tem, da vlada arbitrarno sprejema neke sklepe oziroma v ednini, ne, nek sklep, s katerim zakonit, legitimen postopek, ki ga je izvedel Državnotožilski svet in pa preko ministrstva, ki je oblikovalo predlog, razveljavi kar tako, zato ker, v obrazložitvi lahko preberemo, vlada se je odločila, ne. To vsekakor ni vladavina prava in v naši državi, še enkrat poudarjam, pod to vlado se hudo hudo rušijo pravni temelji, na katerih bi morala naša država stati in v tako ekipo vstopa kandidat za ministra za pravosodje in od njega sem v bistvu na odboru iskala neke odgovore, ki bi mi dali vsaj upanje na to, da pa bo morebiti, če bo minister, ne, pa povzdignil glas, takrat ko bo potrebno, takrat ko bo šlo za vladavino prava, ko bo šlo za kršitev načela pravne države, ko bo vlada kršila zakone, ne, da bo kot minister, kjer ima v kolektivnem organu tudi glasovalno pravico, v kolektivnem organu vlade, ne, da bo ne, da bo glasoval, da ne bo dvignil rok, takrat ko bo to pač potrebno in ko bo predsednik vlade pokimal, ne, ampak da si bo upal, pa je z vsemi odgovori oziroma bolj kot ne s svojim izvajanjem, ker odgovorov niti nismo dobili, ne, pokazal ravno nasprotno. Ta vaš kandidat, spoštovana koalicija je in bo nič drugega kot marioneta in nek izvrševalec politike gospoda Janeza Janše. Zdaj, spraševala sem gospoda kandidata tudi o tem, ne, glede na to, da je sam razlagal, da je pravosodje temelj zagotavljanja pravne države, sem ga spraševala tudi o njegovem stališču, kaj poreče na to, da recimo njegovi bodoči sodelavci, ne, minister Hojs ali pa njegov šef bodoči, gospod Janša, ob tem ko se z neko odločitvijo ustavnega sodišča ne strinjata, zdaj govorim o odločitvi nazadnje, ne, ko je ustavno sodišče razveljavilo kar nekaj vladnih odlokov,

pri odločitvi Ustavnega sodišča za neko politično odločitev ali pa gospod Janša, ko pravi, da imamo v Sloveniji najbolj spolitizirano Ustavno sodišče ali pa še več, tudi s tem sem ga soočila, da če se zaveda, da vstopa v ekipo kjer se pravosodje, ki bo kandidatovo ključno delovno okolje zmerja s krivosodjem takrat, ko se njegov bodoči šef ne strinja s takšno ali drugačno odločitvijo sodišča. Skratka, z vsem tem sem ga soočila, sem ga spraševala po njegovem mnenju, stališču, pa žal niti a od odgovora nisem dobila, tako da me je njegov nastop v celoti zelo razočaral in moram priznati, da sem danes popolnoma prepričana v to, da ta kandidat gospod Dikaučič, ne bo samostojen minister za pravosodje. Ne vem, če si bo sploh zaslužil naziv ministra za pravosodje, kjer bo kot že rečeno, marioneta oziroma izvrševalec odločitev predsednika Vlade. Nenazadnje meje zelo presenetilo glede na vse to kar sem povedala, s čim vse sem soočila spoštovanega kandidata, me je presenetilo to, da je pa on v svoji tej bralni predstavitvi izpostavljal kot prioriteto njegovega enoletnega mandata, ukvarjanje, sprejemanje, spreminjanje in solventne zakonodaje. Ob vem tem s čemer se v naši državi na področju pravosodja soočamo ob umiranju pravne države na obroke pred našimi očmi, se bo, spoštovani gospod kandidat za ministra, ukvarjal v tem letu njegovega ministrovanja z insolventno zakonodajo. Lepo vas prosim, to je kot bi se delali norca iz vseh nas, pa ne samo iz vseh nas, ki na to opozarjamo na strani opozicije, ampak se delate norca prav iz vsakega slehernega državljana. Če še preberem en stavek za zaključek, gospoda spoštovanega kandidata, ki je povedal v svoji bralni predstavitvi takole: »Kot pravnik sem seveda legalist in spoštujem sistem in zakone, ki jih sprejmete v Državnem zboru. Za vladavino prava namreč ni bistvena politika ali širša javnost, za vladavino prava je ključno samo pravosodje.« Resnično, resnično me zanima kako bo spoštovani gospod kandidat v vlogi ministra glasoval na sejah Vlade, ko se bo soočal s tem, da ta Vlada ne spoštuje slovenske zakone, ki jih sprejmemo v tej hiši o kateri je govoril? Zanima me kako bo kot pravosodni minister v okviru Vlade, ki je kolektiven organ, glasoval ob raznih takšnih in drugačnih odločitvah kot smo bili priča pri tistem sklepu o razveljavitvi postopka delegiranih tožilcev kjer je evidentno, da ni nobene pravne podlage ne v zakonu ne v nekih evropskih predpisih, me zanima kako bo ta vas spoštovani gospod kandidat nastopal. Sem pa prepričana in me zelo žalosti, še enkrat bom ponovila, da vaš kandidat žal je v svoji predstavitvi dokazal, prvič, da ni strokoven, da nima znanja, nima izkušenj. Če se malo za šalo malo za res, po mojem bi bilo bistveno boljše, če bi postavili na ministrsko mesto nekega polnoletnega študenta prava, ki je poln entuziazma, svežega znanja in malo bolj etičnih in moralnih načel kot tale vaš kandidat. Saj pravim, odkrili pa smo, da zna brati tekst,

je ta kandidatura nekaj, ker pravzaprav človek sploh nima več kaj komentirati, ampak kot poslanka seveda moram nekaj povedati in komentirati, si ne morem privoščiti osuplega molka. poglejte, ta izkušnja s to vladno koalicijo je prava dogodivščina, ugotavljam. Iz dneva v dan me preseneča. Iz dneva v dan se sprašujem ali lahko gredo še nižje. Ampak ja, poglejte, In mi danes, jaz bom rekla takole, mi danes v bistvu sploh ne odločamo o kandidatu za ministra za pravosodje. Mi pravzaprav odločamo o alter egu našega premierja, o nekom, ki bo ozvočenje za to kar si bo zamislil naš premier. Se pravi, mi odločamo o tem ali bo ta zvočnik deloval eno leto vzdržal in deloval na dovolj kakovostnih, bom rekla, ali bodo decibeli dobro šibali in ali bo ljudstvo pač slišalo kar si bo zaželel naš premier da sliši. Ker tole, oprostite, kar smo pa mi dobili sedaj pred sebe, to je pa res milo rečeno, neverjetno. To že spada na področje iluzionizma, kot kakšen naš premier se dejansko obnaša kot kak hudini. hudini. Navsezadnje ga niti ni tukaj, da bi predstavil tega svojega bleščečega kandidata, ker je itak vseprisoten, spoštovane in spoštovani, sploh ga ne rabi biti tukaj in nehajmo se že čuditi zakaj ga ni, ker je vseprisoten. Sedaj pa malo bolj zares. Očitno imamo pred osebo, ki bo vodila ministrstvo za pravosodje, osebo brez izkušanje, nekoga, ki je vpleten v zgodbe s slamnatimi podjetji, ki naj bi jih to ministrstvo že leta preganjalo. Ampak ta oseba je vpletena v najmanj dve zgodbi s slamnatimi podjetji. In mene kot predsednico Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti to še posebej skrbi. Ravno v kratkem mislimo sklicati sejo na temo izkoriščanja delavcev v takšnih slamnatih podjetjih. Pred nami je nekdo, ne da bi vedela, da ima kakšen poseben družbeni ugled, vsekakor pa nima izkušenj. Pred nami je oseba, ki nikdar ni zasedala niti ene same omembe vredne funkcije, niti ene same. Celo več, ta oseba zaradi pomanjkanja izkušenj ni uspela postati niti direktor zdravstvenega doma v Šmarju pri Jelšah niti notar v Žalcu. Zamislite si! In to bo danes z današnjim dnem, ker verjamem, da bo, koalicija, ki glasuje ne glede na vse, ki nima sramu, ki bo seveda pritisnila tipko za, to bo ta oseba sedajle bo postala tako imenovani minister za pravosodje oziroma kot sem povedala, to je alter ego Janeza Janše oziroma njegov zvočnik. je oseba, ki je povezana s stečajnim lobijem in bo omogočala, da se bo spet vrnila na prvi tir tako imenovana afera prijateljev stečajev ali pa se bo nadaljevala ta zgodba. Se pravi, znova bomo v nevarnosti, da bo v polni meri zaživel sistem tesnih osebnih povezav med upravitelji in sodniki, zadolženimi za njihov nadzor. In ko so ti upravitelji zbrani seveda dobivajo najbolj bogate stečaje in si delijo visoke nagrade. In eden najmočnejših lobijev v Sloveniji bo sedaj očitno imel vpliv na to ministrstvo. Kot je seveda napovedal že naš spoštovani minister Počivalšek, bo ena glavnih ministrovih nalog sprememba stečajne zakonodaje, zakonodaje za bolj učinkovite pregledne in hitre postopke. Neverjetno. Saj pravim, to je vse tako hitro in odkar imamo to vlado, da itak imamo tako tri vrstice predstavitve ministra. To je vse hitro učinkovito, to je debirokratizacija, kot vi temu rečete. In tako bomo imeli recimo na ministrstvu že verjetno kar locirano vplivno stečajno pisarno Sting, ki jo vodi Zlatko Vili Hohnjec, tesen zaupnik našega Zdravka Počivalška in glej si ga glej, nadzornik Term Olimia, ki jih je vrsto let vodil prav Počivalšek. In v času aktualne vlade je Hohnjec postal za nameček še nadzornik v Istrabenz turizmu, že prej pa v SID banki. To je vse lepo povezano, parkirano bo tamle, vse bo delovale, namazano, vam rečem. Naš pravosodni minister bo nekdo, ki se je, kot sem že uvodoma povedala, posebej izmojstril na področju slamnatih podjetij. Namreč kandidat je bil vpleten v najmanj dve zgodbi, v katerih so podjetja pristala v rokah slamnatih lastnikov. Med letoma 2012 in 2017 je bil direktor podjetja SCL, ki je v tem času oddajalo prazne bilance. Uradno je bilo brez premoženja, kapitala in prihodkov. Ko je Dikaučič odšel s položaja direktorja, ga je zamenjala državljanka Ukrajine Olena Holiuk, lastnik pa je postal brezdomec iz Maribora. Čudovito, ne? A ni, a ni dobro, prav filmsko, res, iluzionistično. Mislim, ta vlada res poskrbi za posebne efekte, moram reči. To so pa res že prav presežki. Danes je to podjetje seveda brez bančnega računa in, ne boste verjeli, ima za več deset tisoč evrov neporavnanih davčnih obveznosti. Torej minister, ki ima samo na prvem slamnatem svojem podjetju neporavnanih več deset tisoč davčnih obveznosti. Med letoma 2013 in 2016 je pa seveda Dikaučič entuziastično vodil tudi družinsko podjetje Prevozi Žižek iz Črenšovcev. In v istem času so njegovi lastniki odprli novo podjetje, ki je povzelo večino poslov, kmalu zatem je seveda odšel s položaja direktorja in podjetje Prevozi Žižek je zašlo v težave in, glej si ga čudo, končalo v stečaju. Več deset upnikov je prijavilo za okoli 1,3 milijona evrov terjatev, med njimi tudi naš FURS, Finančna uprava Republike Slovenije, ki mu Prevozi Žižek dolgujejo reci in piši dvesto tisoč evrov. No, vidite, kakega ministra bomo zdajle dobili. Super, ne? Dvesto tisoč evrov iz tega naslova davčnih obveznosti, neporavnanih, nekaj deset tisoč evrov iz prejšnjega slamnatega podjetja. No, ampak ko bi bilo to vsaj še vse, pa ni, ne. Naš torej novi up, ministrski up, je tudi znan špekulant na dražbah. Namreč več virov je medijem razkrilo, da sta se dražb v stečajnih in izvršilnih postopkih ločeno udeleževala tako Dikaučič kot njegov prijatelj Tomaž Kokot, novi generalni direktor Pošte Slovenije. Čudovita zasedba, jaz vam rečem, reprezentanca. Iz dokumentov je razvidno, da je najmanj eno nepremičnino, ki jo je to podjetje kupilo na teh dražbah, Dikaučič prenesel nase, in sicer za slabih 50 tisoč evrov, si predstavljate,

No, in za nameček je kandidat za pravosodnega ministra nekdo, ki je tudi dober znanec Roka Snežiča. Svetovalca predsednika Vlade Janeza Janše za področje davkov. Tako da glejte, vse se povezuje in bo teklo kot po maslu. Seveda, vprašamo se lahko, ali je lahko pravosodni minister neka taka slamnata oseba, slamnati mož. Izvedenec sicer za slamnata podjetja, ampak človek, ki nima lastnega mnenja, je tipični oportunist, ki si ne upa, ki se ne upa izreči pred poslankami in poslanci niti glede zadeve o evropskih delegiranih tožilcih. To bo naš minister, ljudje moji. Niti tega mnenja si on ne upa izreči. Seveda ne. In kar se tiče tega, glejte, tako osebo potrjevati za ministra. Moj odgovor je absolutno ne. – 15.50 (nadaljevanje) nočemo špekulanta s slamnatimi podjetji in dražbami, nočemo davčnega dolžnika, ki za nameček kot rečeno niti pod razno nima svojega lastnega mnenja in nočemo torej zvočnika Janeza Janše ali pa še ene marionete več v Janševem kabinetu. Marionete, ki bo omogočala diskreditacije in nadaljnje pritiske na sodno vejo oblasti in hočemo v mednarodni javnosti ohraniti vsaj še za ščepec kozmetičnega vtisa delovanja pravne države in če to hočemo, potem tega ministra zagotovo nočemo, zato ne, ne, ne in 100-krat ne. Hvala lepa.

Pravzaprav nisem niti vedel kako naj začnem današnjo razpravo in to po tem, ko smo bili pravzaprav na zaslišanju kandidata za ministra priča enemu vakumu torej nismo slišali nobenega odgovora na najbolj preprosta vprašanja kakšne so kandidatove izkušnje, kakšne so kompetence in zakaj je pravzaprav sploh primeren za ministra. Na koncu se je zdelo to tako kot, da bi poslušali enega otroka, da se je pač prijavil, ker je biti fajn minister, ker je fajn dobiti diplomatski pasoš, ker je fajn imeti policijsko spremstvo, to se da v bistvu posredno iz njegovih odgovorov spremljati in popotnica po takih odgovorih na najbolj preprosta vprašanja zakaj ste primeren kandidat, kakšne so vaše delovne izkušnje, kje ste delali taka popotnica ni dobra in to seveda tudi ni dobra popotnica za stanje v pravosodju. Če pogledamo zadnjo anketo o zaznavnosti korupcije v Sloveniji več kot polovica slovenskih državljanov oziroma prebivalcev Slovenije je povedala, da je v lanskem letu občutila, da se je tveganje za korupcijo povečalo in seveda, če imamo takšnega ministra, ki ne ve povedati zakaj je primeren, kakšne so njegove izkušnje taka popotnica ni dobra. Lahko bi nekako parafrizirali, da je zbiral delovne izkušnje na neznanjem kraju, na neznanem mestu in da bo tudi na neznani način ministroval in seveda v SAB na tak način seveda se ne moremo strinjati in tudi potrjevanje takega ministra s takimi izkušnjami seveda tudi ni v duhu Ustave torej tako razlaganje Ustave, da na zelo odgovorno mesto imenujemo kandidata ali pa potrdimo kandidata, ki pravzaprav ne ve povedati zakaj je primeren seveda prav tako ni dobra popotnica. Glede na to, da je kandidat tudi povedal, da spoštuje dobro delo predhodne ministre in da nad njenim delom nima pripombe je še toliko bolj vprašljivo ali pa nerazumljivo njegovo stališče glede delegiranih tožilcev. Prejšnja ministrica za pravosodje je ravno, zaradi grobega posega Vlade v imenovanje delegiranih tožilcev odstopila tu se pa ta kandidat za ministra spreneveda in govori celo o nekih postopkih, ki se niso niti začeli. Naj povem, da bi Vlada v tem primeru glede delegiranih tožilcev lahko sprejela tudi sklep, da se je z imenovanjem seznanila in se s kandidati ne strinja, ampak Vlada se s temi imenovanji, ki jih je podal Svet seznani in to je to. Vlada je pa sedaj, kar na eden grob način posegala v

popotnica, ni dobra, to še enkrat poudarjam in še posebej, da se na tako zelo odgovorno mesto imenuje nekoga, ki pravzaprav ne ve, zakaj kandidira, ampak zato, ker je to fajn, kajne, to se da nekako primerjat z otrokom, ki si želi liziko in vztraja na tem toliko časa, da jo dobi, prav tako ni dobra popotnica in jaz, v svojem osebnem imenu in v imenu moje poslanske skupine, seveda, obžalujem, da je do tega, sploh do takih razmer lahko prišlo in jasno povemo, da

najprej doživimo obvestilo, trivrstično, kdo ta kandidat je – ime, priimek, rojstvo, letnica in pa, da je pridobil pravosodni izpit in da ima izkušnje v odvetniški pisarni in gospodarskih družbah. Pika. To je vse, kar vemo o tem človeku. Ko smo ga na hearingu spraševal, je pravzaprav na nek način dostikrat razlagal, ali se ne spomni ali v resnici ne ve. No, ena je bila taka zelo sladka in »smočna« izjava, ko je rekel, »Saj vi veste, da biti direktor ali poslovodni organ, sta to dve različni stvari.« Še več, on reče, da ne bo kakšne pomote, »Glede vaših navedb vam bom moral žal pojasniti, da verjetno in vi to celo dobro poznate in zdaj se tukaj sprenevedate, da je potrebno ločiti med dejanskim direktorjem in dejanskim poslovodjem.« To reče, pazite, kandidat za ministra za pravosodje. Veste, kaj je on izjavil na Odboru za pravosodje? Bil sem slamnati direktor. To je povedal, na glas. Tam bi moglo završat, ne da se beremo po časopisih, kako pravzaprav policija ustanavlja posebno službo, oddelek, za za prisluškovanje in podobne stvari, ja, ma, temu kandidatu bi mogli potrkat na vrata in ga malo povprašat, kje je ta mojster bil, vsa ta leta, kaj je vse počel, temu gospodu. Ampak to ne, to se ne bo zgodilo, v tej Vladi zagotovo ne. No, potem pa reče en drug stavek, šel sem namreč celoten magnetogram še enkrat zelo natančno prebrat, kaj je mojster za kandidata oziroma mojster za ministra za pravosodje šel razlagat. Namreč, rekel je, da ne ve, o kateri družbi govorim, ko sem ga vprašal, kaj je to za ena družba Adria Group Consulting d. o. o. Je rekel, da ne ve, kaj to pomeni, za ena družba in potem reče on tako, »V zvezi z družbo Adria, kako ste rekli, Adria Group, no, v zvezi s to družbo vam lahko povem, da je bila pred leti družba Trius pač ustanovljena zaradi nekega skupnega podjema, kjer bi se ponujale, mislim, da so bile neke zavarovalniške storitve, pravne storitve in še ene storitve.« Mojster za ministra za pravosodje sploh ne ve, kaj je delal, ker je bil res slamnati direktor, izgleda, kajne? No in gre naprej, »Sedaj natančno se zaradi časovne odmaknjenosti tega ne morem spomniti, vendar v praksi to ni zaživelo, ker je bil namen, da bi bil podjetjem ponudili neko celovito storitev.«, kakšno, seveda ni povedal. Potem ste pa imeli še eno družbo, mi reče, kajne, Digitizer, jaz sem jo imel, kajne, ne, jaz je nisem imel, on jo je imel. V tem je ta bistvena razlika, da niti ne ve, kaj je govoril. Ali kako pravite, mi reče, citiram. »Mi smo v tej družbi…«, potem zna pa zelo natančno povedat, kaj je delal v tej družbi. »Mi smo v tej družbi prav tako sodelovali, da bi se v Mariboru vzpostavil informacijski center, največji informacijski center, kot nek data room in smo, mislim da, vložili dam 5 procentni delež…«, in tako naprej in tako naprej… Seveda je ta Digitizer šel v franže oziroma v stečaj. Tudi to podjetje je šlo v stečaj, ne samo to podjetje. seveda, jaz sem zadnjič naštel nekaj podjetij, ampak, jaz sem mislil in upal po tihem, da bo mojster za ministra za pravosodje ugotovil, da ni zrel za na to mesto. Lahko vam povem, pred leti je v Vladi, ko je imela Vlada vsak še toliko kredibilnosti, da če je padel sum ali senca neke nepravilnosti, je minister odstopil ali pa je odstopil od kandidature. Kaj se je zgodilo recimo z gospodom Kozincem? Dam samo en kratek primer. Gospod Kozinc je bil minister za pravosodje. Takrat so bili znameniti krediti po pet ali šest procentov, ne vem ne vem točno, za stanovanjske kredite. Na ministrstvu za pravosodje je bila skupina katero je imenoval minister za pravosodje, ki je uslužbencem državne uprave dajala kredite, stanovanjske kredite za reševanje njihovih stanovanjskih problemov in je bil 1 % pa pol ali 2 % nižji od bančnih obrestnih mer. Ni naredil to minister, komisija je to naredila. Minister je odstopil in je odkorakal, brez kakšnih prav velikih pompov ali pa kakšnih ceremonialov, itn. Ne, mi v tem primeru dokažemo, da je mojster za ministra za pravosodje slamnati direktor v večjih podjetjih bil celo lastnih teh podjetij nekaj časa, še več, jih spravljal v stečaj, na koncu pa bil celo stečajni upravitelj. Celo stečajni upravitelj je bil. In kaj se zgodi? Nič. Nič se ne zgodi. Še predsednik Vlade ne pride sem, da bi ga podprl, ker ga je sram. Ali je zamudil ali ne, poglejte, ne mi govoriti o zamudah. Policijsko spremstvo ima, pa vse ceste se mu odpirajo, da pride do Državnega zbora pravočasno. Če pa to ne zna planirati, potem ima pa še on zanič službo. Skratka, če ga predsednik Vlade, svojega kandidata za ministra za pravosodje niti podpreti ne pride, danes se masovno poslanci odjavljate od razprav. Jaz vas čisto razumem, saj jaz vas razumem, težko je zagovarjati kandidata, ki je obremenjujoč in težek za takšno resno razpravo. Pa pojdimo naprej. kandidat ni znal povedati kaj je to ADL Group Consulting. Podjetje Trius, kjer je bil on direktor, pred tem pa soustanovitelj in lastnik tega istega podjetja, je vstopilo kot tretjinski lastnik v podjetje Adria Group in to leta, od 6. 2. 2014 naprej in to v času, ko je bil direktor Triusa, sam gospod Dikaučič.

Podjetje Osebne finance so odkupile delež od prvotnega solastnika VTB, d. o. o., zato da boste razumeli kako je ta koncept pravzaprav tekel. No, ampak da bomo vedeli za kaj je to sploh grozno pomembno. Podjetje ADP Adria, d. o. o., ki ga je ustanovil Andrej Tomšič, je v podjetju, ki je bil med 2007 in 2009 drugo podjetje Osebne finance, d. o. o., ki ga je ustanovila OFG skupina Andreja Tomšiča in je bil direktor Triusa in je bilo prisotno v lastniški strukturi, se opravičujem, med 22. 1. 2016 in 5. 5. 2015. V tem obdobju je Dikaučič kot direktor Triusa tretjega solastnika Adria Group Consulting, d. o. o., tako ADT kot Osebne finance sta bila ustanovljena s pomočjo Tomšiča in sta povezani z eno fizično osebo in to je Petrom Krvino. Zdaj tisti, ki poznate davčni vrtiljake, bo od tukaj naprej vam zagotovo zelo zanimivo. Iz navedenega je več kot jasno, da je firma Trius v katerem je bil gospod Dikaučič najprej solastnik potem pa direktor z dvema podjetjema, ki jih je ustanovil gospod Tomšič, neposredno ali posredno po svojem podjetju OFD skupino vstopil v lastniško strukturo Adria Group Consulting, d. o. o.. Iz tega je tudi nedvomno jasno, da je gospod Dikaučič kot direktor Triusa vsaj v letu 2015 po drugem solastniku Osebne finance, d. o. o., imel neposreden stik s Tomšičem, ki ga seveda sumijo, da je bil eden od pomembnih elementov pri zagotavljanju spodbujanja davčnega vrtiljaka v katerem je sodeloval tudi gospod Snežić. Gospod Snežić je ustanavljal po enakem modelu in svetoval ustanavljanje po enakem modelu več takšnih skupin, ki so imele vse en in isti cilj, davčni vrtiljak,

Kje so se krediti znašli, v katerih rokah so se krediti znašli v tej državi? Po tem principu, od teh ljudi, od teh lastnikov mi, oprostite, ne razlagati, ker imamo v kleti danes preiskovalno komisijo, ki se ukvarja točno s tem primerom. Urad za preprečevanje pranja denarja, finančna uprava, se pravi davkarija, policija, vsi pravzaprav delajo na podobnih »caseih« vsak iz svojega zornega kota in vsak s svojim jasnim namenom in ciljem. Ne, mi danes v Državnem zboru govorimo o kandidatu za ministra za pravosodje, ki je celo soudeležen v tem davčnem vrtiljaku. Zakaj vam to govorim? Meni je jasno, kako teče aritmetika koalicije in mi je jasno, da je jasno sporočilo. Tega ministra je treba postaviti, ker za eno leto ta vlada ne bo dobila nobenega ministra. In kar je še bolj pomembno: tiho bo. Tiho bo takrat, ko bi se moral oglasiti, ker je tega navajen. Ker kot slamnati direktor je to počel več ali manj celo življenje. Mi smo imeli na »hearingu« dobesedno prezentacijo, kako se to počne. Kako to vehementno, legalno, brez kančka sramu preprosto izpelješ, tako kot je potrebno. Zato seveda govorim tukaj, da vsi tisti, ki boste danes glasovali in podprli tega kandidata za ministra, čez leto ali dve ne boste mogli reči, da tega niste vedeli. Ne boste mogli reči. Ali pa da ste imeli premalo podatkov, ali pa bog ne daj, da se boste celo sklicevali na tisto, kako že gre, domneva nedolžnosti. Veste, v politiki so ljudje odstopali zaradi tega, ker je bil sum, da so bili alkoholizirani zaradi opitosti vožnje v prometu. Razen posameznikov, ki tega seveda ne naredijo. nekateri so pač enostavno odstopili. Recimo spomnimo se, ko našega kolega poslanca, sploh ni bilo diskusije, tule je sedel, vstal je in rekel, zaradi tega, ker je nedostojno, seveda bom odstopil. Kaj bo pokazalo, bomo videli. Kaj je pokazalo kasneje? A veste, kaj je pokazalo, da ni imel preveč alkohola v krvi. Ampak on je vseeno odstopil. In to so fakti. Pri nas pa ne, na široko odpiramo vrata nekomu, za katerega visi sum in to zelo tvegan sum, ne, in nevaren, to pa je, da bo celo, tako kot je sam povedal, se ukvarjal, s čim že, z insolvenčno zakonodajo. O čem pa govori insolvenčna zakonodaja? Ja točno o tem, kako je treba peljati postopke stečajev in nenazadnje omogočiti, da bodo upniki čim bolj poplačani, zelo enostavno, zelo zbanalizirano, tudi povedano. Ampak človek, ki je spravil nekaj podjetij ali pa sodeloval oziroma sedel v firmah, ki so več ali manj končale v stečaju, mi zdaj dajemo njemu v roke celo pravico in možnost, da bo odprl vrata določenim kriminalnim združbam, ki bodo lahko imele neposredno besedo pri tem, kako bo ta zakon zapisan. Ker kako bo zakon sprejet v tem tako imenovanem demokratičnem vrtiljaku večine koalicije je več ali manj jasno. To, da pa nihče ne razume te zakonodaje insolvenčne je pa tudi jasno. Tako da, veste, to preprosto, jaz rečem temu, veste, ko bi vsaj imeli toliko sreče, pa bi se šli loterijo, Vam dam primer. Na gasilski veselici imajo loterijo in tam seveda vlečejo srečke z namenom, zato da pridobijo čim več denarja za dobre namene, zato ker pač gasilci opravljajo humanitarno in res dobro delo. In ena zanimivost je pri tej loteriji,

to danes, to ni loterija na gasilski veselici. To danes je svojevrsten legaliziran začetek kriminala. In nič čudnega, da smo danes dobili informacijo Transparency International, na katerem mestu je Slovenija. Ta dejanja, ti koraki nas spravljajo točno na to pozicijo kjer smo. Nihče več ne verjame v nič, zaradi tega, ker so vsi prepričani, da smo ena navadna skorumpirana združba, ki enostavno gleda samo za enim ciljem: Marija čim več k meni! Samo to! Tako da jaz danes ne bi bil v koži tistih, ki boste pritisnili za, glede na to, da v resnici veste kaj pritiskate in o čem odločate. Ne bo Janez Janša odločal o tej zadevi, tako ne se izgovarjati na njega, o tem boste odločali poslanci.

Poglejte, mojster za ministra, kakšen mojster za ministra, ne vem kje smo? V državnem zboru smo. Marioneta, omogočal bo kriminal družbam. Podpredsednik moj predlog je, naslednje, vsaj naslednje razpravljavce opozorite, da ohranijo vsaj minimalni nivo do spoštovanja kandidata, ki bo sedel na res vroči stol, ampak vendarle si pa kot človek, kot kandidat zasluži neko primerno obravnavo. Hvala. iz klopi/ Najprej bom odgovoril, potem bomo šli pa naprej. Poglejte, sedaj ugled države in ljudi, ki državo predstavljajo je pač ena od temeljnih stvari. Mislim, da je prav, da se koncentriramo na vsebino, ne pa na pompozne prilastke, ki jih v teh razpravah tako radi lepite osebam in tako naprej. Skratka, predlagam, da gre za delo v razpravi v smer neke dignitete, nekega spoštovanja. Glasovanje bo pač tako, kakršno bo. To bo itak pokazatelj. Ampak razprave, pa prosim, da usmerite.

ki smo prebrali predstavitve in poslušali kandidata. In vse te zadeve, ocene in vprašanja izhajajo iz predstavitve in nastopa kandidata. Skratka, imamo podlago, na podlagi katere se današnja diskusija tukaj vodi. To je treba pustiti, da se zadeva izvaja, ker gre za dejstva, da se danes imenuje oziroma razpravljamo o bodočem pravosodnem ministru. In ti dvomi, če so dvomi, se morajo upravičeno dati izraziti v mikrofon. Hvala. PODPREDSEDNIK kar zadeva razprave, imamo Poslovnik in imamo tudi sprejet nek etični kodeks. V tem etičnem kodeksu piše, da je treba biti v svojih razpravah spoštljiv in tako naprej, da ne berem posameznih določb. In opozarjam samo na to, da ste v teh razpravah spoštljivi. Nič drugega. In predlagam, da ne zapletamo stvari in da se stvari vodijo tako kot se v normalni parlamentarni razpravi vodijo. Imate poudarke, imate lahko marsikaj. Lahko argumentirate. Predlagam pa, da v razpravah ste spoštljivi, niste žaljivi in tako naprej. Skratka, bodimo dostojni in dajmo nivo razprav v državnem zboru dvigniti na višji nivo.

kodeksa, za katerega je bila iz nekaterih poslanskih skupin izjemna želja, da se ga sprejme, velika potreba. Danes pa se zdi kot da je to neka mrtva črka na papirju. Jaz podpiram tudi to, kar ste izpostavil v zvezi s Poslovnikom, da se držimo prvič točke dnevnega reda, drugič pa tudi tega, da nismo žaljivi. Spoštovani kolegice in kolegi, da si nekdo na Odboru za pravosodje privošči kandidata ozmerjati s tem, da ni dobro oblečen in da naj si kupi dobro obleko pomeni, da smo šli ne samo do dna, ampak pod dno. To ni korektno ne do kandidata samega, ne do vseh državljank in državljanov in nenazadnje tudi nas. Mislim, da se moramo začeti zavedati, da te razprave ne sodijo v to hišo

Hvala lepa. Predlagam, da ne širite razprav pri postopkovnih predlogih in replikah, imate možnosti, upoštevajte pravila in predlagam, da nadaljujemo z razpravo. Besedo ima kolega Predrag Baković, za njim pa bo dobila besedo Monika Gregorčič. Izvolite. PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi. Pravzaprav moji predhodniki so povedali že vse, kar se je dogajalo na odboru, tako da sam ne bom zgubljal besed o tem. Bi pa osvetlil en drug vidik, ki morda ga niti nismo tako osvetlili, ali pa morda razmišljajo o njem. In ta vidik nekako problematizira pravzaprav imenovanje katerega koli ministra ali pa ministrice za pravosodje v tej vladi. Za kaj gre? če minister ali pa ministrica katere koli vlade odstopi zaradi nestrinjanja z ukrepom ali ukrepi vlade, v tem primeru je šlo za ponovitev izbirnega postopka imenovanja delegiranih evropskih tožilcev, je vsak nov kandidat, ki poskuša stopiti na to mesto pod nekim sumom neverodostojnosti oziroma pristranskosti, zlasti če se to, zaradi česar, oziroma čemur je ministrica Kozlovič oporekala, tudi zgodilo, in se je. In v tem primeru seveda se to tudi dogaja. In tukaj ne gre za to, da bi kdorkoli nadomestil predhodnico zaradi tega, ker je odstopila zaradi nekih manj pomembnih razlogov, ki pravzaprav ne zadevajo obstoja pravne države, ampak tukaj gre za načelen odstop predhodnice, ker vlada je pač neposredno posegla v samostojnost in avtonomnost tožilstva. In če se dobro spomnimo, takrat seveda se vlada najprej ni seznanila z izbranima tožilcema, potem so se spreminjali pogoji znanja angleškega jezika z namenom, da se vzpostavi nek formalen predlog oziroma formalen pogoj za ponovitev postopka, in ker to ni šlo skozi, se je potem enostavno razveljavil postopek imenovanja, na kar je ministrica za pravosodje odstopila. Spoštovani, v to v to močvirje dvoma vstopa nov kandidat za ministra. Katerikoli. Zdaj, v tem trenutku je to gospod Dikaučič. S takim prihodom pravzaprav avtomatsko pade senca dvoma na katerega koli kandidata, da bo spoštoval ustavni red, da bo ravnal po svoji vesti in da bo z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije kot prisežejo vsi ministri. In seveda se je tukaj v neprijetni situaciji znašla tudi stranka SMC. Ministrica, ki je v kvoti SMC, je odstopila zaradi nestrinjanja z odločitvijo vlade, in tukaj bi morala stranka SMC postati pozorna, ampak nekako so kratko malo tiho sprejeli ta njen odstop in predlagali novega kandidata. In kje je poanta? Če je njegova predhodnica odstopila, ker je spoštovala ustavni red in ravnala po svoji vesti, je vsak naslednji kandidat pravzaprav v koliziji prisege, ki jo izreče minister ob imenovanju, razen če ima drugačno vest. Se pravi, če vstopa v isto vladno ekipo, ki je pač posegla v to avtonomnost tožilstva. In tukaj mislim, da je tisto bistvo, ki nekako kaže na senco dvoma katerega koli kandidata. Zaradi preteklosti, zaradi odstopa ministrice, ker je odstopila zaradi tega, ker se ni strinjala z odločitvijo vlade in tako naprej. In seveda je tudi rezultat na odboru sedem za, šest proti, je slaba popotnica temu kandidatu. Na vse to pa kaže tudi dejstvo, da danes pač nihče ni predstavil ali pa dopolnitveno obrazložil kandidature kandidata za ministra. Niti predsednik vlade niti kdo drug. In glejte, to lahko tudi nekaj pove. Hvala lepa.

Jaz bi najprej želela obžalovati odločitev bivše ministrice za pravosodje mag. Lilijane Kozlovič, da se je odločila za tako drastičen korak in odstopila. Kljub temu nekako je s tem pokazala ja lahko rečemo svojo nemogoče, ampak tudi svoj nemoč v kontekstu sodelovanja v kolektivnem organu, kar Vlada zagotovo je, ki ima seveda tudi svojega šefa ta šef je pač predsednik Vlade in moja nekako obžalovanje gre v smer, da ministrica očitno ni bila dovolj vešča nikakor ne v strokovnem smislu to mislim, da je bila da je bila dovolj usposobljenega pač pa nekega medvladnega usklajevanja, kajti konec koncev neke neusklajene odločitve pač ne morejo dobiti potrditve kolektivnega organa. Mogoče v tej luči, ko smo predlagali novega kandidata za pravosodnega ministra, ki je stečajni upravitelj tedaj so se vse oči uprle v SMC oziroma volilni program in nekako s prstom pokazale, da prenove stečajne zakonodaje nekako ni v našem programu, ampak bi vas rada vseeno opozorila, da je naš program tudi detektiral, prepoznal izvršitelje kot neke zelo pomembne deležnike v sistemu pravosodja, ki tudi morajo dvigniti svojo učinkovitost, še več. Na naš predlog je bila takšna zaveza prenova insolvenčne zakonodaje vnesena tudi v koalicijsko pogodbo v začetku lanskega leta, jaz mislim, da ste si to tudi prav gotovo prebrali in prepričali. Že takrat smo namreč zaslutili, da bi Covid situacija oziroma post Covid razmere lahko vodile do bolj zaostrenih gospodarskih razmer, potencialno neke gospodarske krize, ki bo razgalila problematiko preživetja podjetij kljub temu, da so bile, potem v nadaljevanju sprejeti protikrizni ukrepi, da so podjetja dobila veliko državnih pomoči za preživetje v »lockdownu« pa, vendar je dejstvo, da vsa podjetja ne bodo preživela in da je potrebno tudi v stečajnih postopkih dvigniti učinkovitost, zato je ukrepanje na tem področju vsekakor nujno in je kandidat s tega vidika zagotovo prava izbira, kajti pozna sistem, razmere in problematiko iz prve roke tako rekoč v bistvu iz prakse. Morda lahko kakšno rečemo tudi o stanju pravosodja danes. Res je pravosodje ima ustavno zagotovljeno samostojnost kot ena od treh neodvisnih vej oblasti in je neki temeljni gradnik vladavine prava ni pa pravosodni sistem nedotakljiv. S tem bi želela poudariti, da še zdaleč ni popoln, da potrebuje večjo učinkovitost, izboljšave in da je v bistvu nekako nesprejemljivo, da nekako glavni deležniki sedaj pa bom kar poimenovala sodniki pa tožilci že v naprej preventivno pod neko pretvezo te neodvisnosti, da se branijo v vsakršnih sprememb samo, da ostane neki status quo. Izboljšave so možne in so tudi nujne na primer boljša organizacija, modernizacija, digitalizacija pač za večji nivo profesionalnosti, ampak kot rečeno prizadevajo se vsi za status quo, ker s tem se lahko najlažje zakrije tudi določena mera nesposobnosti teh deležnikov. Kako to vidimo? V praksi na račun nas davkoplačevalcev na primer kot tožilci seveda izpostavljajo neke pritiske domnevno politične pritiske namesto, da bi učinkoviteje preganjali kriminal in korupcijo kot primer bančna luknja v skoraj, da 10 letih so tožilci uspeli pripeljati do konca sodnih postopkov do obsodilnih sodb le za slabih 1,5 odstotka vrednosti bančne luknje in to po 10 letih še dvomim, da so vse te sodbe že pravnomočne. Jaz osebno sem tudi razočarana glede na to, da smo med zaslišanjem kandidata na Odboru za pravosodje pretekli teden

očitke pod pasom, posmehovanja, da kandidat sicer brati zna, da pa ni dovolj etičen, moralen in vse to so napadi ad personam, ki me resnično, ja, žalostijo in se zahvaljujem kolegom iz koalicije, da so na to tudi opozorili. Jaz sicer razumem, da opozicija ne bo podprla kandidata, to je povsem vaša legitimna odločitev, ampak vsa ta nestrpnost, nedostojno izražanje, manipulacije, produciranje nekih pol resnic, resnično me preseneča, da se tako nizkih udarcev pač poslužujete v tistih političnih opcijah, čeprav se samodeklarirate za večje demokrate, da ste bolj strpni, bolj svobodomiselni, ampak očitno ste takšni le, ko ste na oblasti in to na lastni koži sedaj skušamo tudi vaši nekdanji politični partnerji v tem letu in pol od kar smo na drugi strani političnega političnega boja. Kolegica Heferle je v svoji razpravi dramatično poudarila, da naša pravna država umira na obroke. Jaz bi tukaj dodala, če že res, če že to morda drži, pa ne umira zaradi politike, pač pa zaradi neučinkovitosti pravosodnega sistema. Veste, čakati deset let in več na pravico, to pomen ni več pravica. Ko pa kolegica Sukič na dan osvetljuje več kot deset let staro afero prijatelji v stečaju in zraven povsem neupravičeno in brez kakršnihkoli povezav omenja neko ime, ki nima prav nobene zveze s tedanjo afero, pa ji vsekakor priporočam, da se prej prepriča preden odpira spomin na bolečo res afero in kadrovske povezave, ko so z roko v roki delali sodniki, stečajni upravitelji in odvetniki nekih drugih politično-ideoloških usmeritev. Kandidat je sicer odkrito povedal na zaslišanju, da je nekako program dela za to slabo leto do konca mandata nekako zastavljen, definiran, da je opredeljen s programom dela Ministrstva za pravosodje in s programom predsedovanja Svetu Evropske unije, da so prioritete jasne in ima vsekakor mojo podporo. Hvala lepa.

spoštovani podpredsednik. Bom zelo osebno nagovoril kandidata. Jaz upam, da mi ne boste očitali kršenja etičnega kodeksa, če bom osebno nagovarjal nekoga, ki ga pač ni tukaj, je pa kandidat. In v imenu LMŠ vas spoštovani kandidat za ministra za pravosodje najprej vprašam ali ste dobro premislili. Zakaj? Ker tvegate namreč, da se boste že čez par ur morda zlagali v tem Državnem zboru, namreč če boste izvoljeni, boste prisegli pred tem Državnim zborom, pred državljankami in državljani Republike Slovenije in če za vas ta prisega nista zgolj fraza in formalnost, bi se morali seveda preden jo izrečete, globoko zamisliti. Ker kaj pravi prisega, prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti. Tako se zaobljubi minister, tako se je zaobljubil predsednik Vlade. Ampak kandidat za ministra, podajate se v vlado, ki je od nastanka dalje tolikokrat prelomila prisego, tolikokrat kršila ustavo in zakone, da tega nihče več ne šteje. v Listi Marjana Šarca menimo, da nič ne kaže, da bo ta vlada prenehala s tem početjem. Zato bi se seveda, kandidat za ministra, morali vprašati, kako boste v takšni vladi spoštovali ustavni red. kot minister za pravosodje bi morali biti v vladi varuh vladavine prava in sprašujem vas, ali je za vas vladavina prava pokoravanje pravu? Ali jo jemljete kot nadzor nad izvrševanjem oblasti? Se podajate na ministrsko pot zaradi vladavine prava ali zato, ker je za vas to prava vladavina? Ta vladavina pa moč nad državljani zlorablja za lastne interese, politično kadrovanje, teptanje temeljnih demokratičnih vrednot, širjenje sovraštva in napadanje vseh in vsega, kar je kritično do delovanja te vlade. Če so to, spoštovani kandidat, vaše vrednote, potem se res odločate zgolj za pravo vladavino in ne vladavino prava. nič ne boste mogli storiti, da se takšni politiki uprete. Če pristajate na takšno politiko, potem se boste s prisego državljanom preprosto zlagali, zlagali, ne boste spoštovali, spoštovani kandidat, ustavnega reda. Sicer vam je ta vladajoča politika že preden ste se sploh znašli v položaju, da državni zbor glasuje o vaši kandidaturi, vzela svobodo. Vzela vam je elementarno pravico javno povedati svoje mnenje. Ne smete se izreči o očitno nezakoniti odločitvi Janševe vlade, da razveljavi postopek izbire evropskih delegiranih tožilcev. Če namreč zaradi nezakonite poteze vlade odstopi pravosodna ministrica, je to znak, da je z aktualno vlado nekaj hudo narobe. Tako hudo narobe, da celo pravniki iz krogov, ki so blizu vladajočim, blizu vladajočim, Janševi vladi očitajo kršitev vladavine prava. In vi, kandidat za ministra, se o tem ne smete izreči, gre za eminentno vprašanje, na katerem pade, ali pa obstane minister, če mu je v resnici kaj do vladavine prava. Ministrovanje boste, če ga boste, prevzeli tik pred začetkom predsedovanja Slovenije Evropski uniji. v Evropi vas bodo spraševali, ali je Slovenija za učinkovit nadzor nad porabo evropskih sredstev. Kaj boste odgovorili? Tako kot na »hearingu«, »no comment«? Ne bo šlo. Evropsko javno tožilstvo je za Evropsko komisijo prepomemben organ za boj proti goljufijam, korupciji in pranju denarja pri porabi evropskih sredstev. Prepomemben, da bi se z njim igrali, ker tožilca iz Slovenije, ki sta preiskovala premoženje Janeza Janše zaradi tega nista imenovana. In vi, kandidat, ki o tem nimate oziroma, bolje rečeno, ne smete imeti mnenja, boste branik ustavne ureditve Republike Slovenije. V Listi Marjana Šarca sodimo, da ne boste, ali pa vas ne bo. Saj poznate usodo vaše predhodnice. Spoštovali boste ustavni red v vladi, ki je v nasprotju z ustavo vzdrževala policijsko uro, prepoved zbiranja in prepoved prehajanja občinskih meja.

ki je otrokom s posebnimi potrebami protiustavno omejevala šolanje, ki je protiustavno naganjala starejše ljudi v pokoj in, spoštovali boste, mislite, da boste, ustavni red v Vladi, ki s huliganskim nasiljem nad pravom ruši tiskovno agencijo, ki smo jo ob osamosvojitvi postavili kot enega atributov naše samostojnosti. Ne boste, spoštovani kandidat, ne boste, ker v takšni Vladi spoštovanja ustavnega reda preprosto ni, kar je razvidno iz vsega naštetega in ne boste ali pa vas preprosto ne bo. vlado Janeza Janše sicer prihajate kot stečajni upravitelj, ampak tam, tam ne boste nič upravljali, tam se ve, kdo upravlja in končali boste v stečajni masi vi, vaša stranka in ostali podporniki, takoj, ko upravitelj ne bo več potreboval umetnih pljuč, ki jih tvorite za preživetje te koalicije. To, da se potegujete za vstop v takšno Vlado, veliko pove o vas, kandidat, če tudi vi zgolj malo zmorete povedati o sebi, seveda pa, veliko pove tudi o tej Vladi. V svoje vrste priteguje človeka, ki je svoj čas verižil s slamnatimi podjetja, človeka, ki ni bil dovolj izkušen za direktorja zdravstvenega doma, človeka, ki je bil neprimeren za notarja. Druži pa ga skupna lastnost s predsednikom Vlade, ta pa je, da nerad dviga sodno pošto. Premislite torej, kandidat ministra za pravosodje, premislite, ali vam bo teh nekaj trenutkov ministrovanja v Vladi, z izrazitim podcenjevanjem vladavine prava, v Vladi z izrazito negativnim odnosom do pravosodne veje oblasti, prineslo dovolj referenc, ko se boste prihodnjič spet potegovali za direktorovanje v zdravstvenem domu ali pa za notarsko funkcijo. Ministrovanje samo je velika čast in velika odgovornost in čast bo s kršenjem prisege šla, odgovorni pa boste, v vladi Janeza Janše, zelo hitro za vse, kar bo še slabega storila ta Vlada, ker, spoštovani kandidat za ministra, Janez Janša zasluge redno pripisuje sebi in stranki SDS, za vse slabo pa boste še naprej krivi koalicijski partnerji, krivi bomo v opoziciji, krivo je Ustavno sodišče, pa nevladne organizacije, mediji, krivi so evropski komisarji, nekaj malega je še vedno kriv tudi Milan Kučan, in kriv je tudi tisti, ki je z masko pod brado pojedel rogljiček. V takšno Vlado se podajate, kandidat za pravosodnega ministra in moje moje oziroma podpore stranke Liste Marjana Šarca na tej poti pač nimate.

pa tudi v prejšnji Vladi bi lahko kakšno odgovornost prevzeli, pa je niste, kajne. Predlagam, da nadaljujemo, mag. Dejan Židan ima besedo. MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Ja, hvala lepa predsednik oziroma predsedujoči, za besedo. Jaz vas sicer razumem, da ne morete iz svoje kože in da na koncu koncev pač predsedujete, lahko marsikaj počnete, vendar, da komentirate razpravo posameznega poslanca, pa mislim, da je in vi, kot predsedujoči, doktor Poslovnika, mislim, da to veste, da se to ne počne. 33. TRAK (VI) 16.40 (Nadaljevanje) Razprava vsakega poslanca je takšna kakršna je, zato predlagam oziroma

Dolžan sem opozoriti na določene stvari, tako kot vsak predsedujoči. Predlagam, pa da ne zapletamo preveč, da gremo z razpravo naprej. Želite postopkovno? (Da.) Mojca Škrinjar, postopkovno. Hvala lepa, predsedujoči. Izrekam vam priznanje, ker vodite sejo korektno. Predlagam pa, da se gospa Bojana Muršič pridruži Odboru za kulturo, bo vsaj podisciplinirala gospo Violeto Tomić, ki komentira čisto vsako razpravo. Hvala. Hvala lepa. Poglejte, predlagam, da se držimo smisla postopkovnega predloga. Kolegica Muršič je govorila o uporabi Poslovnika pri vodenju te seje. Jaz imam možnost in pravico in dolžnost navsezadnje, da povem, ob spremljanju naj tudi opozorim, lahko bi tudi prekinil, pa nisem, ampak opozorim za naprej, tudi večinoma.

nepotrebnih podtikanj, brez nespoštljivosti, brez nestrpnosti in tako naprej. Skratka, dajmo dati neko raven tej hiši. Postopkovno, SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala, predsedujoči. V tem duhu, kot ste sedaj zaključil svojo misel, vas prosim, da nekako opozorite ali pozovete poslanko Mojco Škrinjar, da naj vendar ne zlorablja te seje za napade na poslanko Violeto Tomić, ki je prvič odsotna ta trenutek v dvorani in drugič, mi nismo sedaj na Odboru za kulturo, niti nismo na Mandatno-volilni komisiji ali na katerikoli prekrškovni komisiji, ampak se ukvarjamo s kandidatom za ministra za pravosodje. Zato vas lepo prosim, da v tem duhu, kot ste pravilno ugotovil in vas podpiram pri tem, opozorite poslanko. Hvala lepa. Hvala lepa. Se bom potrudil, tako kot do sedaj, da bomo peljali razprave v nekem primernem duhu, ne žaljivo, ne podcenjujoče in tako naprej. Predlagam, da nadaljujemo. Besedo ima mag. Dejan Židan, za njim bo razpravljala Janja Sluga. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Kandidat, če nas kje opazujete! In tudi vsi ostali, ki nas opazujete ali poslušate! Lepo pozdravljeni! Jaz pa nimam postopkovnega, ampak sem na vrsti, pa mi ni žal, da sem čisto po vrstnem redu. Danes sedimo na izredni seji, ki ima naslov Predlog kandidata za ministra za pravosodje. In kot prva točka obrazložitev predlagatelja predsednika vlade Janeza Ivana Janše. In tukaj ste, gospod kandidat, če nas kje poslušate ali gledate, dobili prvo zaušnico. Tistega, ki vas je predlagal v tej dvorani ni. Kako to razumete? Ali se vas sramuje, vam ne zaupa? To se boste seveda sami razložili. Zaušnico ste dobili tudi vi, 38 poslank in poslancev manjšinske vlade. Vašemu predsedniku se ni zdelo vredno, da to kar je najavljeno, da tudi naredi, da vašega kandidata predstavi. Torej, začetek je izjemno slab. Kot drugo, res je težka situacija v tej državi, če mora opozicija braniti bivšo ministrico pred člani in članicami njene stranke. To je nemogoča situacija, da člani stranke iz katere je bivša ministrica ji razlagajo, da se ne zna pogajati. Jaz pač imam to možnost, da sem spoznal Lilijano Kozlovič. Bila sva v neki skupni vladi, pa preteklost je preteklost. Pred tem je nisem poznal, tudi sedaj nimam nobenih stikov z njo. Pa sem si jo zapomnil kot osebo, ki je bila lojalna do tedanjega predsednika Vlade, kar se je od generalne sekretarke Vlade verjetno pričakuje. Mimogrede nekdo, ki je generalni sekretar Vlade / nerazumljivo/ ne more biti generalni sekretar Vlade, če ne zna par stvari uskladiti. Zapomnil sem si jo po kompetentnosti, po tem, da ima hrbtenico in da je, kar dosti stvari v resnici morala usklajevati in tudi iskati dobre rešitve. Potem je postala ministrica v tej Vladi, sedanji Vladi nisem razumel zakaj je to naredila. Nisem razumel njene več kot enoletne tišine, ko se je pristojni minister, če napade nekdo neodvisno sodstvo ali pa drugih organov mora odzvati jasno in glasno in povedati, da v tej državi imamo Ustavo, ki pa stvari zelo jasno razmeji in jih ščiti kaj je tej gospe, ki je v mojih očeh torej visoko rangirana, da je tiho. Sedaj ni več ministrica je odstopila. Razmišljam, da ji verjetno to leto ni bilo enostavno, da verjetno s tem, ko je vztrajala pa tudi pomagala, da se vsaj neki ustavni red v tej državi ohranja, ampak jaz teh zadev ne poznam predvidevam pa, da se mora grozno počiti, ko ji lastna stranka obrne hrbet vsak od nas, vas bi lahko bil v tej koži, mi smo tukaj politiki in to je nemogoča situacija, ko jim lastni ljudje obrnejo hrbet, ampak to je sedaj že mimo. Danes je pred vami vaš kandidat, ki ga ne poznam, nikoli pred tem nisem slišal za njega. Nisem član pristojnega odbora tako, da niti tam ga nisem mogel spoznati. Prebiram kolikor je dosegljivo magnetogram, poslušam te razprave in tisto, kar je najbolj pomembno je pa, da če boste izbrali dovolj glasov – sam bi si želel, da jih ne zberete – bo kakor je bilo danes povedano moral spregovoriti nekaj besed, ta kandidat. Spregovoriti bo moral. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, bom ravnal po svoji veste in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Ustava je pa jasna zlasti minister, ki je odgovoren za pravosodje ima neverjetno odgovornost do sodstva, tožilstva in še marsičesa drugega nenazadnje tudi do tega, da se Ustava spoštuje. Popotnica je pa slaba. Kandidata ne poznam, ampak popotnica delovanja manjšinske Vlade, ki lahko označimo kot enoumno vladanje s kakšnim satelitom se malo pusti, da se s kakšnimi dragimi igračkami / nerazumljivo/ orožjem igrajo pa še podobno igrico se pusti, ampak v osnovi, kadar je pa resna zadeva pa se udari po mizi in potem se vsi strdnejo in sledijo eni volji, ampak težave kakšne imate vi odnose znotraj koalicije, znotraj Vlade je čisto vaša stvar v resnici. Težava pa je, ko se to enoumje zahteva od neodvisnih organov sodstvo, tožilstvo. Ko počasi prihajamo v neko stanje, kjer nadzorne institucije v resnici ne bodo več neodvisne in stvari so zelo vešče, veste. To, kar v bistvu najavljate, da želite eno od opozicijskih strank, kar prepovedati v resnici človeška zgodovina, evropska zgodovina takšne projekte pozna. Prva stranka sploh ni pomembno katera je, je samo prva in vi ki podpirate znotraj vladajoče koalicije to stvar ne mislite, da ne pride do svojega, da ne pridete tudi vi na vrsto. Retrogradnji trendi so opazni in veliki. Enoumje se poskuša širiti tja, kamor se ne bi smelo v demokratični družbi širiti. Da ne boste mislili, da sem pesimist seveda volitve bodo tukaj v resnici so volitve skoraj, da že sedaj, to leto manj kot leto dni bo zelo hitro minilo. Tudi vem, da Slovenija ima zadosti samoohranitvenega in demokratičnega potenciala, da se bodo trendi čez čas tudi obrnili, vendar vsak korak, ki je narejen v napačno smer, dela škodo ne samo državi, ampak državljankam in državljanom. In zato seveda poznate kot opozicijski poslanec, da moram povedati, bi bilo idealno, da danes kandidat, katerega predlagatelj ga ni prišel podpreti, ne dobi dovolj glasov. Idealno bi bilo, da bi na izvolitev kandidata bila vezana zaupnica, da se parlament ponovno prešteje. Kdo so tisti ljudje … in to na vidni način, ne kako skrito glasovanje tam v tisti zaprti kajuti. Na viden način. Kdo je za to, da se enostavno pove, prišli smo do neke točke, ki zahteva, da se ljudje, naši, ponovno opredelijo, v katero smer želimo, da se Slovenija razvija. Kakršni koli bo rezultat ali bi bil rezultat, bo seveda legitimen. Ampak sedanje stanje je bistveno drugačno, kot je bilo pred leti nazaj, ko so bile zadnje volitve. V vladi so stranke, ki so rekle, nikoli ne bomo v taki vladi. Ta vlada s stališča zadnjih volitev ima zelo malo skupnega. Notri v tej vladi so ljudje, so stranke, katerih tedanji voditelji so vpili na ves glas, kričali, da so bili na trenutke skorajda preglasni, nikoli ne bomo v takšni vladi. Že to bi moral biti zadosten argument, da državljankam in državljanom omogočimo, da se ponovno opredelijo, kakšno politiko v Sloveniji želijo in kakšno smer razvoja. Torej sam, kakor tudi vse poslanke in poslanci Socialnih demokratov, bom glasoval proti predlogu za tega kandidata, če danes bi se zgodila sreča za to državo, da kandidat ne bi bil izvoljen, bi to lahko vsi skupaj razumeli, da je pa to le mogoče prvi korak v pravo smer, da ponovno usmerimo Slovenijo na pota demokratičnega razvoja. Gospod predsednik, hvala za besedo, podpredsednik, se opravičujem. Besedo ima Janja Sluga, za njo pa bo razpravljala mag. Bojana Muršič. Izvolite.